Herra forseti. Það er mjög alvarleg staða í rekstri hjúkrunarheimila í landinu. Það er mikil óvissa í málaflokknum og um einstaka hjúkrunarheimili sem sveitarfélög hafa rekið og skilað af sér.

beita jafnvel ráðuneytum fyrir sig til þess að drepa málum á dreif í stað þess að ræða þann hápólitíska vanda sem er uppi og snertir núna á þessari stundu tugi starfsmanna í kvennastéttum

Þetta er verulegt áhyggjuefni á tímum þar sem kórónuveirufaraldurinn dregur úr getu þingsins til að halda uppi hefðbundnum þingstörfum. Í þokkabót búum við nú við tilraunaverkefni vegna styttingar vinnutíma sem fækkar enn þingfundum og þá kemur framkvæmdarvaldið með enn einn

Þingskapalögin taka allan vafa af um að verið er að tala um beinar tilvitnanir. Ef hér á að reyna af hálfu ríkisstjórnarinnar að hefta stjórnarandstöðuna í störfum sínum þannig að hún geti ekki greint frá vinnu nefnda þá getum við pakkað saman.

við. Það er ekki mjög jákvætt. Ef fólk getur ekki tekið þær upplýsingar sem það hefur fengið í gegnum störf nefnda og fjallað um þær út frá sínum skoðunum, út frá sínum hugmyndum,

getum svo ekki haft og myndað okkur skoðanir og sett þær fram út á við þá er jafnvel spurning hvort tilgangur þingsins sé ekki farinn. Við verðum að hafa þetta málfrelsi. Við verðum að mega fjalla um það sem er á döfinni í þinginu og við verðum líka að fá að geta gert það án þess að ráðherrar eða

Það er hlutverk okkar allra sem eigum sæti hér á þingi að passa upp á að framkvæmdarvaldið framfylgi þeim ákvörðunum sem Alþingi tekur.

sem löggjafinn, fjárveitingavaldið, ákveður hjúkrunarheimilunum. Rétt í þessu var að berast mjög alvarlegt bréf til formanns velferðarnefndar um að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hafi lagt til að 140 manns, annars vegar í Vestmannaeyjum og hins vegar í Fjarðabyggð, skuli sagt upp vegna ákvarðana um rekstur hjúkrunarheimila, vegna yfirtöku

að ríkisstjórnin ætlar ekki að hlífa þessum konum og (Forseti hringir.) fólki af erlendum uppruna heldur gera sveitarfélögunum að segja upp 140 manns á þessum tímum.

sem þeir láta falla í samtölum við nefndarmenn. Sá trúnaður hefur ekki verið rofinn og það hefur ekki komið fram að sá trúnaður hafi verið rofinn þótt ásakanir um slíkt hafi verið nokkuð háværar frá hendi stjórnarliða í fjölmiðlum. Almennt talað ríkir sterkari trúnaðarkrafa hér um vandamál en kannski er ástæða til. Okkur eru í fersku minni símtöl Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við yfirmann kosningaeftirlits í einu ríkja Bandaríkjanna þar sem hann fór fram á að viðkomandi fyndi fyrir sig atkvæði. Við lásum þessi símtöl lið fyrir lið, orð fyrir orð, heimsbyggðin öll. Það ríkti ekki trúnaður um þau. Trúnaðarskylda hér um (Forseti hringir.) símtöl ráðamanna við undirmenn sína virðist vera ríkari meðal íslenskra ráðamanna en hjá Donald Trump í Bandaríkjunum.

borið á torg. Á sama hátt er afar mikilvægt að þingmenn geti rækt eftirlitsskyldur sínar. Heimildir þingmanna til þess og til að ræða efnislega um mál sem eru rædd á fundum eru ríkulegar og það er langur vegur á milli þess að rækja þær skyldur og að rjúfa trúnað við þá gesti sem kunna að koma á fundi. Ég lít ekki svo á að hér sé einhverja árás af hálfu stjórnvalda að ræða, síður en svo. Það er í raun miklu fremur verið að árétta að til þess að þingnefndir geti sinnt hlutverki sínu

Það er sorglegt fyrir lýðræðið sjálft að meiri hlutinn skuli með þeim hætti sem fram hefur komið hafa reynt að hafa áhrif á störf þingmanna Það er augljóslega verið að reyna að draga athygli frá mikilvæga málinu sem um ræðir. Hvernig á það líka ganga upp, virðulegi forseti, að við sem störfum í fastanefndum Alþingis getum ekki fjallað um það sem fram kemur þar? Í fyrsta lagi lít ég ekki svo á að trúnaður hafði verið brotinn yfir höfuð. Í öðru lagi var um að ræða upplýsingar er varða almenning. Mér finnst það sorglegt fyrir lýðræðið sjálft, virðulegi forseti, að meiri hlutinn beiti sér með þessum alvarlega hætti til að reyna að hafa áhrif á störf okkar sem erum hér þjóðkjörnir fulltrúar. Þetta er þöggunartilraun og ég legg til að forseti beiti sér fyrir því að slíkt sé ekki viðhaft hér á Alþingi Íslendinga.

og það sé ekki hlutverk nefndarmanna í fastanefndum að endursegja, hvað þá túlka, það sem gestir eða aðrir nefndarmenn segja. En hins vegar verða nefndarmenn að geta gert grein fyrir afstöðu sinni og viðhorfum. Núna hafa stjórnarþingmenn verið að garga trúnaðarbrestur fram og til baka. Við þurfum að fara varlega með það orð. Það er til skilgreining á því hvað trúnaður þýðir í þingnefndum. Maður er beðinn um það fyrir fram með sérstökum formerkjum sem hefur ekki verið gert í neinu af þeim tilvikum hér þar sem gargað er trúnaðarbrestur. Við þurfum að geta rækt eftirlitsskyldu okkar. Og ef gestir eiga að geta verið hreinskilnir og opinskáir, eins og æskilegt

og leyfir sér að nota upplýsingar í pólitískum tilgangi. Það virðist allt í einu vera orðið einhvers konar óþokkabragð af hálfu minni hlutans. Það er líka orðið vandlifað ef þingmenn mega ekki draga ályktanir af því sem fram fer á nefndarfundum og tjá þær ályktanir opinberlega. Það er alveg ljóst að það gilda mjög strangar reglur um trúnað, en það eru reglur sem þarf að virkja ef gestir nefndarinnar eða nefndin sjálf vill viðhafa trúnað um tiltekin atriði sem fram koma á nefndarfundi.

Það er alvarlegt ef vegið er að aðhaldshlutverki þingmanna sem hljóta að hafa svigrúm til að greina frá sjónarmiðum sem fram koma á nefndarfundum um grafalvarleg málefni sem eiga sannarlega erindi við almenning. Auðvitað þarf að ríkja trúnaður um það sem sagt er á nefndarfundum Alþingis og orð gesta,

til að verja viðkvæma hagsmuni, til að verja viðkvæmar upplýsingar. Trúnaðurinn er aldrei hannaður til að þjóna eingöngu hagsmunum valdsins. Það er þöggun. Þessir tilburðir hér og þessi umræða hér, og það að þingmenn þurfi að sitja undir því dag eftir dag af hálfu meiri hlutans að leka upplýsingum, upplýsingum sem hvergi hafa komið fram, er óþolandi og óboðlegt. Þetta verður til þess að upplýsingar, t.d. varðandi mál sem nú er til meðferðar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, upplýsingar sem eiga erindi við almenning, rata ekki út vegna þess að hér er búið að búa til einhverja þá umgjörð að upplýsingar geti ekki skilað sér til almennings.

Ég vil hins vegar árétta að það er skýrt tekið fram í 19. gr. þingskapa að ekki eigi að vitna beint eða óbeint til gesta með það sem fram kemur á lokuðum fundi. Það eru mismunandi fundir haldnir hér í þinginu, sumir eru lokaðir, það eru hinir venjulegu nefndafundir, síðan eru fundir sem eru opnir fjölmiðlum og opnir fundir. Menn geta verið þeirrar skoðunar að mál séu þess eðlis að þörf sé á að halda opna nefndafundi. Þá fer það eftir ákveðnum reglum og er beðið um að það sé þá gert með þeim hætti.

með því að kalla þær fram með einhverjum öðrum hætti hér í þingsal, með fyrirspurnum, óundirbúnum eða undirbúnum eða hvaðeina. (Forseti hringir.) Það er ekki verið að setja lok á einhvern pott. Það er bara verið að vísa til þess að þegar menn tjá sig á nefndarfundum eiga menn að geta gert það án þess að í það sé vitnað.

Herra forseti. Ég hef áhyggjur af þessari tangarsókn gegn eftirlitshlutverki Alþingis sem er í gangi þessa dagana og ég vona að virðulegur forseti deili þeim áhyggjum með mér. Ég vil vitna hér til bókunar fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem dylgja að því að gestir nefndarinnar geti ekki treyst því að ákvæði þingskapa um trúnað haldi. Þetta er rangt. Þetta er ósatt. Þetta grefur undan trúverðugleika Alþingis og nefndar sem á að hafa eftirlit með ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Er varðstaða um ráðherra Sjálfstæðisflokksins virkilega þess virði? Er ekki of dýru verði keypt að grafa undan Alþingi til að verja Sjálfstæðisflokkinn þeim skít sem hann drullar sjálfur upp?

Virðulegi forseti. Hér eru höfð uppi stór orð, sýnist mér. Ég verð að segja að það er augljós túlkunaratriði hér í gangi miðað við það að stjórnarandstaðan telur að ekki hafi verið framin nein trúnaðarbrot á meðan við, mörg hver okkar a.m.k., teljum að svo hafi verið. Það er nefnilega mikilvægt að gestir geti búið við það að þeirra frásagnir séu virtar og trúnaði haldið yfir þeim nema þeir séu sérstaklega beðnir um það. Ég verð að benda á það

verið. Það hafa gefist fjölmörg færi á því að spyrja um þessi mál. Það eitt og sér ætti ekki að vera flókið, að fá svör um eitthvað sem fólk telur að eigi erindi við almenning. En það ber að fara með upplýsingar, á viðkvæmum tímum eins og nú eru og í þessum málum sem um er rætt, vandlega.

Í fréttatilkynningu sem hangir inni á vef Stjórnarráðsins stendur að í þingskapalögum sé afdráttarlaust kveðið á um að trúnaður skuli ríkja um málefni sem rædd eru á lokuðum nefndarfundum. Í þingskapalögum er talað um að það eigi ekki að vísa í orð einstaklinga. Þetta er tvennt ólíkt. Ef við fengjum ekki að ræða þau málefni sem eru til umfjöllunar í nefndum værum við aldrei að ræða nein málefni á opinberum vettvangi. Það er bara svo skýrt. Og af því að hv. þm. Birgir Ármannsson kom hingað upp og sagði að að sjálfsögðu mætti ekki gera þetta þá ætla ég, með leyfi forseta, að fá að vitna í ræðu hans sem flutt var 28. janúar 2021 þar sem segir,

sem sagði í ræðu 5. desember 2014: „En ég tók eftir því þegar læknar (Forseti hringir.) komu á fund velferðarnefndar að þeirra áhyggjur snerust ekki einungis í raun og veru um launakjör heldur ekki síður um skort á framtíðarsýn fyrir heilbrigðiskerfið í heild.

Segir m.a. í greinargerð, með leyfi forseta: „Ýmsar eðlilegar ástæður eru fyrir þessari þróun því að á nefndarfundum eru oft rædd mikilvæg þjóðmál þar sem fram koma sjónarmið sem ekki er hægt að setja undir þagnarskyldu eða gestir hafa komið á fund nefndar með mikilvægar upplýsingar eða sjónarmið sem ekki hefur verið hjá komist að skýra frá opinberlega.“ Ég beini því eindregið til hæstv. forseta að standa með þinginu og koma í veg fyrir þá þöggunartilburði og -tilraunir sem eiga sér stað núna af hálfu meiri hluta þingsins.

og hlæja svo og sýna öðrum lítilsvirðingu hér úti í sal af því að þeir þora ekki að líta í eigin barm og hafa ekki þorað mjög lengi. Um allt samfélag vinnur fólk eftir eftir því að halda trúnað. Þetta hefur gert árum saman hér. Svo kemur upp mál. Er það einn þingmaður stjórnarandstöðunnar sem lítur í eigin barm? Enginn. Þetta er alltaf öðrum að kenna og þetta er alltaf þöggun, farið beint þangað, látið eins og hv. þingmenn stjórnarandstöðunnar hafi ekki málfrelsi. Þingmenn geta kallað eftir gestum á fundi, eftir ráðherrum á fundi, þeir geta getað beðið um opna fundi, þeir geta lagt fram fyrirspurnir, skýrslubeiðnir, farið fram á sérstakar umræður. Er þetta þöggun? Er þetta hefting á málfrelsi? Látið ekki svona. Þeir þurfa hins vegar að gæta orða sinna við fjölmiðla.

Herra forseti. Formaður velferðarnefndar valdi að segja frá með sínum hætti fréttum af því sem fram fór á nefndarfundi. Ég veit ekki hvort sú lýsing sem hún gaf í sjónvarpsviðtali er sú sem aðrir nefndarmenn hefðu gefið. Það er allsendis óvíst og raunar finnst mér það ólíklegt. En í því liggur málið, að það liggur nánast fyrir, eins og hv. formaður nefndarinnar veit, í hvern hún var að vitna á fundinum. Það þarf ekkert að vera með einhvern svip undrunar í því efni af því að formaðurinn veit nákvæmlega hverjir koma á fundinn og hún veit nákvæmlega hverjir kynnu að hafa gefið upplýsingar eins og hún vitnaði um. Varðandi það sem formaðurinn nefndi með fregnir af uppsögnum 140 starfsmanna veit formaður velferðarnefndar það vel, og sennilega flestir í þessum sal,

Það er ekki léttvægt. Það er grafalvarlegt þegar ráðherra skrifar á vef ráðuneytisins og kvartar undan fréttaflutningi og kvartar undan formanni velferðarnefndar eins og gert er. Það er alvarleg tilraun til þöggunar. Ég segi, forseti: Tölum um vanda hjúkrunarheimilanna, gerum kröfu til hæstv. heilbrigðisráðherra, að ráðast gegn þeim vanda. Tölum um

Herra forseti. Í tilefni orða nokkurra þingmanna hér sem telja málið svo einfalt að annars vegar séu nefndarfundir opnir og hins vegar lokaðir, langar mig aðeins að nefna millileiðina, sem ég hélt að við þekktum öll. Hún er þessi:

Og svo segir áfram: „Jafnframt geta gestir í upphafi fundar óskað eftir því að nefndarmenn séu bundnir þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um á fundinum og skal formaður þá þegar leita eftir afstöðu nefndarinnar til þess.“ Ég sit í velferðarnefnd. Þess var ekki óskað og við vorum öll, nefndarmenn, í fullum rétti til að túlka það sem fram kom efnislega á þeim fundi. Það var það sem var gert og það færi betur á því ef meiri hlutinn hér inni hefði meiri áhyggjur af því sem fram kom efnislega á fundinum en hvernig og hverjir greindu frá því og hvenær.

Það er lykilatriði að þetta sé skýrt. Það eru bara þrjú fundarform sem við höfum á nefndarfundum þar sem við fáum upplýsingar til að geta tekið afstöðu til mála sem við verðum að geta upplýst almenning um og almennt bara upplýst almenning um það hvað fer fram. Þetta snýst allt um almenning. Almenningur á rétt á því að fá upplýsingarnar og vera upplýstur um að við séum að starfa í þeirra þágu.

Það er munurinn á þessu. Það eru annars vegar lokaðir fundir, má ekki vitna til orða. Það þýðir ekki að þú megir ekki túlka þó að ég hafi ekki gert það sjálfur, ég fór sérstaklega varlega og var innan þess ramma sem er ný túlkun forseta á þessum málum. Þessi nýja túlkun forseta, að það megi ekki einu sinni

Nei, það ætti ekki að vera það. En það er stundum erfitt að fá svör við efnislegum spurningum. Við skulum einbeita okkur að því að ræða kjarnann hérna en ekki hismið. er verið að ræða um ummæli við fjölmiðil þar sem með almennum hætti var sagt að komið hefði fram að hluti sveitarfélaga landsins væri að nýta fé sem ætti að renna til reksturs hjúkrunarheimila í eitthvað annað en hjúkrunarheimili. Það er með öðrum orðum verið að ýja að því að það sé verið að nota opinbert fé af hálfu sveitarfélaga með grunsamlegum og óeðlilegum hætti. Eigum við ekki að ræða það? Sem fyrrverandi sveitarstjórnarmaður í einum af þessum sveitarfélögum finnst mér bara ömurlegt að sitja undir því eftir að hafa tekið þátt í afgreiðslu ár eftir ár að borga af öðrum hlutum af útsvarinu með hjúkrunarheimilum sem hafa verið vanfjármögnuð, og að það skuli ekki vera rætt.

Virðulegi forseti. Það er eiginlega hálftrist að sitja undir orðum meiri hlutans um þetta mál. Hann heldur sig við þá rökvillu, þann strámann, að trúnaður hafi verið brotin. Ég hef ekki enn þá heyrt það rökstutt að trúnaður hafi verið brotin og ég sit í velferðarnefnd sem stendur. Nei, reynt er að skjóta sendiboðann. Þau mæta af fullum þunga með þöggunarbeitingartólin, alla leið innan úr ráðuneytunum sínum. Ég spyr því, virðulegi forseti: Hvar er ábyrgðartilfinningin? Hvar er auðmýktin gagnvart því starfi sem við eigum að vera að vinna hér í þágu almennings, gagnvart þeim upplýsingum sem fram komu

finna til eitthvað sem er algjörlega óskylt því sem raunverulega skiptir máli og beina sjónum að því. Það er akkúrat það sem gerst hefur undanfarið í þeim dæmum sem við höfum verið hér að tala um.

þannig að maður getur ekki dregið aðra ályktun en þá að þessar reglur um trúnað gildi bara þegar það hentar mér. Það eru trúnaðarbrot ef einhverjir aðrir gera það. Ég má gera það þegar það hentar mér. Þið megið ekki gera það.

við það eða draga umræðuna mikið á langinn. En það er eitt sem mig langar þó að nefna hér. Ég held að það sé sérstakt vandamál hér á Íslandi að það megi ekki ræða vandamál heldur sé alltaf rætt hvort það megi ræða vandann.

Það er akkúrat það sem gerist þegar sumir þingmenn koma fram og telja sig þess umkomna að túlka eitthvað sem sagt hefur verið. Þá neyðir það aðra annaðhvort til þess að láta mistúlkunina, rangfærsluna, standa eða koma með sína túlkun. Þess vegna velti ég því stundum fyrir mér ef þingmenn (Forseti hringir.) geta ekki virt eðlilegan trúnað — þá er ég ekki að tala um hátíðlegan trúnað í merkingu þingskapa

bréfsins segir að óskað sé eftir því að formenn fastanefnda fari yfir téðar trúnaðarreglur með nefndarmönnum sínum og hvetji þá til að hafa þær í heiðri. Það var gert í hv. fjárlaganefnd

Virðulegur forseti. Ég bara get ekki lýst ánægju minni og gleði yfir þessum orðum hv. þingmanns um að opna skuli nefndarfundi að jafnaði og breyta þessu leyndarhyggjufyrirkomulagi á nefndarfundum yfir í það sem ætti að vera eðlilegt, að loka fundum ef það eru viðkvæm málefni til umræðu, af því að ekki eru öll málefni sem eru til umræðu viðkvæm. Það ætti kannski að hafa smáendurmenntun í því hér á þingi hvað telst vera viðkvæmt málefni og hvað ekki.

Hvort er betra? Getur einhver útskýrt það fyrir mér?

Fundirnir eiga að jafnaði að vera opnir, ekki alltaf, ekki skilyrðislaust, en það á að vera sjálfgefið. Svo getum við haft meiri trúnað þegar þörf er á. Víða erlendis er það einmitt gert svona vegna þess að það er skilningur á því að lokaorðið sé alltaf hjá almenningi. Alltaf. Ef almenningur getur ekki fengið að vita hvað er í gangi hér á þinginu þá liggur það í augum uppi að upp munu koma svona rifrildi þegar þingmenn telja að koma þurfi upplýsingum til skila.

hann væri ekki að fetta fingur út í það að hér hefði verið brotinn hinn hátíðlegi trúnaður í merkingu þingskapalaga, heldur einhver eðlilegur trúnaður um það sem fram fer á fundum. fer á fundum. Þingið starfar eftir þingskapalögum, ekki eftir einhverri hentitúlkun á orðum sem fer eftir því hvernig stjórnarliðum líður, að þeir þurfi að sparka í stjórnarandstöðu. Hér þarf forseti að gera upp við sig hvort hann ætlar að standa með þinginu í þessari atlögu stjórnarliða gegn eftirliti í tveimur nefndum síðustu vikuna, eða hvort hann ætlar að leyfa þeim að draga okkur út í þennan skurð þar sem einhver hentistefna ræður því hvað má og má ekki segja um störf þingsins. Það getur ekki verið staða sem forseti alls Alþingis er sáttur við.

og kannski af hvaða ástæðu er verið að túlka reglurnar með þeim hætti sem nú er. Mér sýnist að túlkun meiri hlutans sé með þeim hætti að það megi varla birta dagskrá þingsins á netinu því að þá gæti einhver áttað sig á því um hvað verið er að tala.

Það var spurt hér af hverju forseti hefði brugðið á það ráð að senda formönnum fastanefnda og nefndarmönnum áréttingarbréf fyrir helgina þar sem farið var yfir trúnaðarreglurnar. Svarið er einfaldlega það að það var orðin opinber umræða um meðferð trúnaðarupplýsinga í tveimur þingnefndum á einum og sama sólarhringnum og ásakanir um möguleg brot og af þeim ástæðum þótti forseta ástæða til að senda þetta áréttingarbréf og slíkt hefur áður verið gert. Það var gert í von um það, sem kannski var óraunhæft af hálfu forseta, að góðar umræður færu fram um þetta vandasama mál þar sem forseti telur þær eiga best heima, þ.e. í nefndunum sjálfum.

Á alþjóðlegum baráttudegi kvenna lögðu níu konur fram kærur til Mannréttindadómstóls Evrópu vegna málsmeðferðar í íslenska réttarkerfinu. Daginn eftir alþjóðlegan baráttudag kvenna bárust fréttir af því að í stað þess að nota hinn eðlilega farveg innan réttarfarsnefndar hafi dómsmálaráðherra ákveðið að fela Jóni Steinari Gunnlaugssyni að vinna nauðsynlegar endurbætur á réttarkerfinu. Allt þetta sendi slæm skilaboð til þeirra kvenna sem vilja leita réttar síns, jafnvel þó að hæstv. forsætis- og jafnréttisráðherra hafi hringt bjöllunni fyrir jafnrétti í Kauphöllinni sama dag. Önnur stórfrétt fór fyrir ofan garð og neðan og hún sneri að kerfisbundnu launamisrétti kynjanna. Í nýuppfærðri Tekjusögu stjórnvalda birtist sláandi munur á tekjum karla og kvenna. Þar kemur fram að menntun kvenna gagnist þeim síður til tekna. Því meira sem konur mennta sig, því meiri verður munurinn á milli þeirra og karla. Kona með meistaragráðu getur vænst þess að fá 100.000 kr. minna í laun en karl með BA-gráðu.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka mikilvægt mál hér upp í fyrirspurnatíma. Ég vænti þess að þó að hv. þingmaður hafi getið um það að ég hringdi bjöllu fyrir jafnrétti í Kauphöllinni, þá telji hann það ekki mitt eina framlag til jafnréttismála, að að þeim hefur svo sannarlega verið unnið á þessu kjörtímabili með endurskoðun jafnréttislaga, nýjum lögum um kynrænt sjálfræði, nýrri forvarnaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og misrétti og kynferðislegri áreitni og ofbeldi, sem nú er að fara af stað. Risastórt mál sem verður vonandi til að eyða þeirri meinsemd í samfélagi okkar. Ég minni líka á þau frumvörp sem dómsmálaráðherra hefur verið með hér í þinginu um umsáturseinelti, kynferðislega friðhelgi, sem eru mál sem snúast um að við getum upprætt þessa meinsemd. Hv. þingmaður spyr síðan um hið kerfisbundna launamisrétti, sem vissulega er til staðar í samfélagi okkar, og vitnar í Tekjusöguna, sem er raunar verkefni þessarar ríkisstjórnar og hefur verið mikilvægt tæki til að átta okkur betur á launamun í samfélaginu, raunverulegum ráðstöfunartekjum ólíkra hópa þar sem fleira kemur fram, m.a. að tekjur fólks úti á landi eru að jafnaði töluvert lægri en tekjur fólks hér á höfuðborgarsvæðinu, sem er annað mál sem við ættum líka að vera að ræða þegar við tölum um jöfnuð í samfélaginu. Sá starfshópur sem er starfandi, og hv. þingmaður vitnar í, er hópur sem settur var á laggirnar í tengslum við undirritun kjarasamninga ríkisins og BSRB.

Jafnlaunavottunin, sem við höfum haft umsjón með að innleiða og sú löggjöf, tekur nefnilega ekki til verðmætamatsins í samfélaginu heldur eingöngu launakerfisins innan hvers vinnustaðar.

Kynjasjónarmið voru ekki höfð að leiðarljósi við mótun aðgerða ríkisstjórnarinnar heldur var rykið einfaldlega dustað af viðbrögðunum við fjármálakreppunni 2008, sem var allt öðruvísi (Forseti hringir.) og lagðist á allt aðra hópa. Ég spyr: Hvernig hyggst hæstv. ráðherra bregðast við þessu? Mun ríkisstjórnin endurskoða þessar aðgerðir þannig að þær taki meira mið af stöðu kvenna? Herra forseti. Ég vil segja það hér í upphafi svars míns að verðmætamat á störfum kvenna er, að ég tel, eitt það mikilvægasta sem við getum gert til að útrýma kynbundnum launamun. Ég held að við eigum að horfa til hugmyndafræði og aðferðafræði starfsmats í þeim efnum.

Hv. þingmaður spyr hér um aðgerðir stjórnvalda og ég held að hann sé að vitna sérstaklega í þær opinberu fjárfestingar sem hafa verið til umræðu í samgöngumannvirkjum og nýbyggingum sem vissulega gagnast frekar körlum. En telur hv. þingmaður að tekjufallsstyrkir, viðspyrnustyrkir sem eru að fara til lítilla og meðalstórra fyrirtækja, 97% af innlendum vinnumarkaði, gagnist fyrst og fremst körlum? Eru það ekki einmitt konur líka sem eru að vinna í þessum litlu og meðalstóru fyrirtækjum? Snýst þetta ekki einmitt um

ekki einu sinni heldur tvisvar. En málarekstur ríkisins heldur áfram. Ríkisstjórnin hefur þétt raðirnar í þögn sinni um þetta mál á hátt sem breska konungsfjölskyldan gæti verið stolt af, en ég óska hér eftir viðbrögðum leiðtoga ríkisstjórnarinnar. Farið hefur verið ítarlega yfir þetta mál í fjölmiðlum. Í stuttu máli eru málavextir þannig að héraðsdómur hafnaði mjög afdráttarlaust öllum málsástæðum menntamálaráðherra í máli sem hún höfðaði til að fá ógiltan úrskurð kærunefndar jafnréttismála vegna skipunar hennar á ráðuneytisstjóra. Þrátt fyrir það ákveður ríkisvaldið að áfrýja málinu til milliréttar nokkrum klukkutímum eftir að dómur féll. Ég virði það að hæstv. forsætisráðherra ætlar ekki að hafa afskipti af málinu á nokkurn hátt, þó að ég sé ekki sammála þeirri ákvörðun hennar,

Ég ætla hins vegar að leyfa mér að ganga út frá því að hæstv. forsætisráðherra hafi myndað sér skoðun á málinu og ég tel þá skoðun eiga erindi við almenning. Ég óska eftir því að forsætisráðherra deili með okkur skoðun sinni á því að ríkisstjórn undir hennar forystu stígi þetta skref. Ég veit

Og eins og fram hefur komið, bæði í þingsal af minni hálfu og í fjölmiðlum, þá heyrir þetta mál algerlega undir forræði hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra. Það er hennar ákvörðun, bæði að fara í þetta mál á sínum tíma í kjölfar úrskurðar kærunefndarinnar sem kveðinn var upp í maí í fyrra,

Málaferli ríkisins á hendur konu sem hefur tvisvar sinnum fengið staðfestingu á því að menntamálaráðherra hafi brotið á rétti hennar kasta einfaldlega rýrð á önnur og betri verk ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum. Það er svo einfalt.

og aðgerðir ráðuneyta þegar málefni og málefnasvið skarast. Ef ráðherra jafnréttismála, hæstv. forsætisráðherra, ætlar ekki að hafa skoðun á þessu máli vegna þess að hún er ekki aðili máls, hvers vegna

Tvo mánuði í röð hefur ársbreyting vísitölu neysluverðs mælst yfir 4%. Slíkt hefur ekki gerst síðan á vormánuðum 2013.

„Ég hef bara þau svör núna að við sjáum ekki fram á það á þessari stundu að okkur standi mikil ógn af verðbólgunni.“ 23. mars: „Enn sem komið er er ekki hægt að lesa út úr viðbrögðum markaðsaðila annað en að markaðurinn geri ekki ráð fyrir miklu verðbólguskoti.“

Ég er ánægður með að hv. þingmaður haldi uppi umræðu hér á þinginu um verðbólguna og ég get bara staðið við það sem ég hef áður sagt að það hefur ekki raungerst mikil verðbólga á Íslandi yfir þennan tíma sem hann vísar til. Mín svör hafa m.a. byggst á spám opinberra aðila, Seðlabankans, Hagstofunnar, markaðsaðila, á viðskiptum á markaði þar sem lesa má út verðbólguvæntingar markaðarins. Við höfum ekki séð almennt áhyggjur af verulegu verðbólguskoti. Það er hins vegar hárrétt hjá hv. þingmanni að við erum núna nokkuð yfir viðmiðunarverðbólgu fyrir Seðlabankann og 4% verðbólga er hærri verðbólga en við viljum sjá. Við viljum sjá verðbólguna nær 2,5%. Ég hef ekki

að beina sjónum að því sem mér finnst öllu skipta að spyrja um: Hvað veldur þeirri verðbólgu sem mælist? Hvað er það sem veldur þeirri verðbólgu? Má ég í því sambandi benda á hinar miklu launahækkanir sem orðið hafa að undanförnu og við hljótum að þurfa að spyrja okkur að hvaða marki þær knýja fram hækkanir á verðlagi að einhverju marki. Það er ekki merki um heilbrigða umræðu um þessi mál ef menn ætla að skjóta sér undan því að taka grundvallarumræðu um hvað það er sem leiðir til verðhækkana.

verið með sérstakar uppbætur á réttindum í almannatryggingakerfinu á undanförnu ári. ári. Umræðan um það hvort við eigum að banna verðtrygginguna er önnur umræða. Ég reyndar er hér með fyrir þinginu frumvarp um að þrengja að notkun verðtryggingar á 40 ára jafngreiðslulánum og ég ætla bara að leyfa mér að vísa í framsögu mína um þessi efni

þá er það þannig að á Íslandi hefur launavísitalan á síðustu 12 mánuðum hækkað um 10,4%

að hægt er að skjóta úrskurði kærunefndar jafnréttismála til dómstóla til þess að fá úr því skorið hvort dómstólar staðfesti þann úrskurð. Gert er ráð fyrir því í lögunum, bæði eins og þau voru og eins og þau eru núna eftir að Alþingi lauk við endurskoðun þeirra, og sömuleiðis er gert ráð fyrir því að áfram sé hægt að leita til æðra dómstigs ef ágreiningur er um þann dóm sem fellur í héraði. Það er sá réttur sem hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra hefur kosið að nýta í þessu tilfelli. Hv. þingmaður spyr mig: Hef ég áhyggjur af þessu, að þetta fæli fólk frá því að leita réttar síns? Ja, mér finnst að við þurfum að rýna þetta kerfi og það gerði ég þegar ég lagði það til við þingið

eitt né neitt frá ráðherrum í svona málum. Þannig er stjórnskipanin ekki. Málið er á forræði hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra og persónulega tel ég það ekki við hæfi að ráðherrar,

Forseti. Pólitísk afskipti af einstaka málum eru ákveðin tegund spillingar sem leiðir til framgangs sérhagsmuna umfram almannahagsmuna, sérhagsmuna þar sem er verið að styðja við bestu vini aðal á meðan aðrir sitja úti í kuldanum. Til að koma í veg fyrir pólitísk afskipti setjum við almenn lög, reglur og búum til faglega verkferla þannig að stjórnsýsla lýðræðisins okkar geti tekið hlutlægar ákvarðanir en ekki hlutdrægar í mikilvægum málum þar sem fagmennska skiptir alla máli en ekki bara notalegir stólar fyrir vini og ættingja eða pólitíska bandamenn. Við viljum nefnilega faglega stjórnsýslu en ekki pólitíska. Í því samhengi vil ég vitna í orð fjármálaráðherra frá 2011 og spyrja hvort ráðherra sé enn á þeirri skoðun sem kemur fram í þeim orðum og ef ekki, af hverju? Með leyfi forseta: „Staðreynd málsins er hins vegar sú að það blasir við allri þjóðinni að forsætisráðherra hlýtur að vera að íhuga afsögn vegna þessa máls og fyrstu viðbrögð hennar við niðurstöðu kærunefndarinnar ganga algerlega í berhögg við einn megintilgang þess frumvarps sem varð að jafnréttislögum fyrir fáum árum, t.d. um að úrskurðir kærunefndarinnar væru bindandi.“ bindandi.“ Hætti fjármálaráðherra kannski að vera á þessari skoðun þegar hann braut sjálfur jafnréttislög með skipun í embætti skrifstofustjóra? Var krafan um afsögn þáverandi forsætisráðherra bara pólitískt leikrit miðað við viðbrögð hans við eigin broti?

sé að þvæla saman algerlega óskyldum málum. Málið sem hv. þingmaður kemur hér upp með og vill rifja upp, í framhaldi af því að hann talar um mikla pólitíska spillingu og frændhygli og ég veit ekki hvað var ekki sagt hér, er málið þegar Jóhanna Sigurðardóttir höfðaði ekki mál til þess að fá ógiltan úrskurð úrskurðarnefndar um jafnréttismál, þrátt fyrir að hafa verið sem félagsmálaráðherra hér í þinginu með frumvarp sem gerði þá grundvallarbreytingu að úrskurðir nefndarinnar yrðu bindandi. Hún var ráðherrann sem lagði þetta til við þingið og fékk það samþykkt. Þegar síðan úrskurðarnefndin komst að niðurstöðu í máli hennar þá vildi hún ekki höfða mál til þess að ógilda úrskurðinn og gat ekki samið við þann sem í hlut átti. Þetta taldi ég vera hneyksli. Ráðherrann átti annaðhvort að fara í dómsmál til að fá niðurstöðunni hnekkt eða semja strax við þann sem í hlut átti, sem tók allt of langan tíma. Í mínu máli, sem hv. þingmaður telur til vitnis um einhvers konar spillingu eða eitthvert rugl,

þrátt fyrir allt saman og þrátt fyrir niðurstöðu héraðsdóms. Við það mál er ýmislegt að athuga eins og kemur fram í niðurstöðum dómsmálsins. En það sem

Ráðherrann er embættið. Ég ætla ekki að fara út í þetta mál sem hv. þingmaður vill rifja upp að kom upp í fjármálaráðherratíð minni. Að sjálfsögðu tók ég sjálfur ábyrgð á því máli, jafnvel þótt úrskurðarnefndin í því máli hafi aldrei haft fyrir því að hafa samband, leita sjónarmiða þess sem tók ákvörðunina, tók einmitt viðtölin og hafði skoðun á því hvers vegna skipunin varð eins og hún var. Það var aldrei leitað eftir sjónarmiðum þess sem tók ákvörðunina. En það sem hv. þingmaður hefur ekki áttað sig á er að menntamálaráðherra er að fara að lögum. Það sem skilur á milli máls hennar og Jóhönnu Sigurðardóttur er að menntamálaráðherra fer eftir lagaákvæðinu og lætur reyna á það fyrir dómstólum hvort úrskurðurinn standi eða ekki.

Í því sambandi langar mig að nefna það að þegar 70 ára og eldri verða bólusettir er hættan á dauðsföllum af völdum þessa heimsfaraldurs orðin hverfandi.

taldi mig hafa sagt, byggir vissulega á okkar íslensku leið sem hefur gefist gríðarlega vel á landamærum. Hún hefur gefist gríðarlega vel og vakið athygli víða nákvæmlega fyrir hve vel hún hefur tekist. Hafi ég sagt að lítil breyting yrði á þá var ég að vitna til þess, ef hv. þingmaður er að vitna til viðtals við mig, að eina landið núna í Evrópu sem myndi teljast grænt eða gult er Noregur,

byggi á litakóðunarkerfinu þá hangir auðvitað það sem gerist á landamærum á því hvernig faraldurinn þróast í öðrum löndum. Um það snýst þetta kerfi sem mér finnst einmitt byggja annars vegar á því alþjóðlega samstarfi sem við erum í og hins vegar á því að við erum að nýta þá góðu reynslu sem við höfum haft af þessu fyrirkomulagi á landamærum, sem er ótrúlega öruggt og hefur skilað miklum árangri og verið töluvert góð samfella í ólíkt mjög mörgum öðrum löndum í Evrópu sem hafa verið að taka ákvarðanir viku fram í tímann jafnvel um landamæraaðgerðir.

að því hvað við ætlum að miða aðgerðir okkar við. Hæstv. forsætisráðherra segir að aðgerðir hér muni miðast við árangur í öðrum löndum. En er það ekki svo að sóttvarnaaðgerðir og annað, það að halda landinu í sóttkví, hlýtur að miðast við hvernig gengur hér innan Ég nefni það þess vegna að þegar búið er að bólusetja 70 ára og eldri er hætta á dauðsföllum og alvarlegum veikindum af völdum þessarar veiru orðin hverfandi, ég tala nú ekki um ef menn ná að fara niður í 60 ára. Hún er orðin hverfandi. Þess vegna er spurning mín Hvað eru menn að gera og hvernig sjá menn fyrir sér að þeim áfanga verði náð? Og hvað eru menn að gera til að hraða þeim áfanga, m.a. með því að útvega meira bóluefni? Það berast reyndar gleðilegar fréttir af Johnson & Johnson-bóluefninu í dag en það liggur fyrir að AstraZeneca-bóluefnið virðist liggja á lausu víðast hvar í Evrópu.

skammta. Við eigum von á því að afhending þess hefjist á öðrum ársfjórðungi og þau voru að fá markaðsleyfi núna, sem eru mjög góð tíðindi. Á sama tíma berast ekki eins góð tíðindi af AstraZeneca þar sem er verið að boða ákveðið hlé í notkun þess vegna aukaverkana sem eru til rannsóknar.

málaferli hæstv. menntamálaráðherra gagnvart einstaklingi sem vann mál gegn henni í héraðsdómi. Við fengum engin svör. Spurningarnar voru mjög einfaldar, ég held að það hafi verið fjögur orð í spurningu hv. þm. Hönnu Katrínar Friðriksson. En við fengum engin svör, enga afstöðu ráðherra. Það er náttúrlega umhugsunarefni að við fengum enga afstöðu hæstv. ráðherra jafnréttismála til þessa máls heldur var farið undan í flæmingi. Ég vil bara benda á að við erum að sinna aðhaldshlutverki þingsins, reyna að fá svör, reyna að fá skýringar í mikilvægum málum sem snerta jafnréttismál, í máli sem við ætlumst til að ráðherra jafnréttismála hafi skoðun á, í þágu jafnréttis,

Það er eiginlega orðin regla frekar en undantekning að við í stjórnarandstöðunni undirbúum mjög skýrar og afmarkaðar spurningar til ráðherra sem koma hingað upp og segja áhugaverða hluti — ekki vantar það og fara gjarnan í að telja upp fyrri afrek sín — en svara ekki spurningum sem að þeim er beint. Oftar en ekki byrjar seinni ræða okkar á því að biðja nú ráðherra að svara spurningunni en allt kemur fyrir ekki. Ég hlýt þess vegna að

sem er mál málanna, sem þarf að ræða, sem þarf að svara og horfast í augu við, yfir á eitthvað annað, yfir á: Við höfum gert þetta, í staðinn fyrir að svara eiginlegri, málefnalegri spurningu sem fyrir ráðherra er

eru kerfisbundið gerðar tortryggilegar. Maður veltir fyrir sér hvort það sé ekki hættulegt ef umræður um verkefni framkvæmdarvaldsins

Það er líka merkilegt, verð ég að segja, þegar spurningar til ráðherra um þeirra störf breytast hratt í einhvern leik þar sem ráðherrar reyna að forðast alla ábyrgð og mála bara í staðinn upp einhverja glæsta mynd af sigrum

söguskýringar um að afsagnarkrafa fjármálaráðherra hafi verið vegna þess að löglegar leiðir voru ekki notaðar. Ég held að það sé frekar augljóst að sjá það í öllum umræðum um það mál að það var bara einfaldlega ekki þannig.

Þetta er vandamálið sem við glímum við í hnotskurn. Við spyrjum og spyrjum um atriði sem varða pólitísk afskipti. Hér er mennta- og menningarmálaráðherra að ráða flokksbróður sinn.

ekki í tvígang heldur ítrekað, hver hennar afstaða væri til tiltekins dómsmáls sem er höfðað af hálfu íslenska ríkisins gegn konu, þ.e. af hálfu menntamálaráðherra, ráðherra í hennar eigin ríkisstjórn. Og þrátt fyrir að vera þráspurð um efnið þá tekst ekki að fá fram svör hennar

Virðulegur forseti. Ég borðaði hádegismat með systur minni í dag og hún spurði: Hvað er að frétta úr þessari vinnu sem þú ert í? Ég sagði: Heyrðu, það er bara ótrúlega gaman, nefndarfundir og mikið af upplýsingum, en ég má ekki segja frá þeim því að allt er trúnaður.

aldrei. Og síðan, ef þau eru hérna og við spyrjum spurninga þá fáum við ekki svör við þeim spurningum. Ég reyndi að útskýra þetta fyrir systur minni í hádegismat. En henni er eiginlega alveg sama af því að henni líður eins og þingið sé ekki að gera neitt fyrir hana, með réttu.

í þingsal. Á Ísland að vera aðili að Atlantshafsbandalaginu? Það er spurning sem við höfum spurt okkur frá því að þáverandi ríkisstjórn ákvað að Ísland yrði stofnaðili að NATO árið 1949. Sjálfstætt lýðveldi var ekki orðið fimm ára gamalt þegar ákveðið var að gefa eftir hluta af sjálfstæðinu og ganga í hernaðarbandalag. Og ekki var þjóðin spurð, enda mótmælti hún og valdhafar þurftu að beita táragasi gegn henni með stuðningi hvítliða. En er þetta ekki bara sagnfræði? Af hverju er ég að rifja þetta upp hér? Inngangan er kannski sagnfræði en við erum enn í NATO. Við erum enn aðili að hernaðarbandalagi og berum ábyrgð á öllum verkum þess, árásum á önnur ríki, á Balkanskaga, Afganistan, Líbíu, fólki á flótta eftir þær árásir. Við berum ábyrgð á þessu öllu því að við erum í NATO. Ég ætla ekki að dæma fólk sem í klakaböndum kalda stríðsins ákvað að nauðsynlegt væri að Ísland tæki afstöðu með öðrum aðilanum í deilu sem skipti heiminum í tvennt. Ég er ósammála þeim sem það gerðu en ég ætla ekki að draga forsendur þeirra efa. Ég ætla hins vegar að draga forsendur þeirra í efa sem telja sig ekki þurfa að taka afstöðu til veru okkar í NATO í dag, sem meta stöðuna í dag eftir úreltum gildum kalda stríðsins, sem horfast ekki í augu við það að NATO hefur gjörbreyst. Það snýst ekkert um það eitt að verja þjóðir fyrir árásum, það hikar ekki við að fremja árásir sjálft. Og Ísland með því að við erum í NATO.

Nei, það sér hver maður að svo er ekki. Helstu ógnirnar sem að okkur steðja mæta okkur á hverjum degi. Þær birtast í grímunni sem við berum vegna heimsfaraldursins. Þær birtast í öfgum í veðurfari vegna loftslagsbreytinga sem valda skriðum og snjóalögum sem allt lama. Þær birtast í breyttum fiskigöngum, í súrnun sjávar, í hamfarahlýnun. Þær birtast í netárásum sem geta lamað heilu samfélögin, í upplýsingaóreiðu sem getur grafið undan lýðræðislegri skipan. Um þetta snýst þjóðaröryggi okkar. En við erum föst í viðjum kaldastríðshugsunar og eyðum stærstum hluta þjóðaröryggisstefnu okkar í þá staðreynd að við erum í árásarbandalaginu NATO

Loftslags- og mengunarmál eru mun mikilvægari en NATO. Og forseti. Herir og hergagnaframleiðsla menga, auka á loftslagsvandann. Ísland á að taka forystu í baráttunni gegn stríði, hergagnaframleiðslu og tilheyrandi mengun, gegn hernaði. Það gerum við ekki með því að vera í hernaðarbandalagi. En ráðast Rússar ekki bara á okkur? heyri ég næstum einhvern spyrja. Tja, ekki ráðist þeir endilega á önnur lönd sem standa utan hernaðarbandalaga, eða höfum við séð rússneskt herlið á Írlandi? Forseti. Þann 30. mars 1949 var táragasi beitt hér fyrir utan vegna inngöngu Íslands í NATO. Krafa fólksins þá á síðustu metrunum var: Berið þetta undir okkur. Spyrjið þjóðina. Það var ákallið á mótmælafundinum. Því miður var ekki hlustað á þjóðina þá. En við getum í dag sýnt að við séum fær um að laga okkur að gjörbreyttum heimi. Hættum að elta úrelta hugmyndafræði kalda stríðsins. Verum leiðandi á heimsvísu í þágu friðar og mannúðar, í baráttunni gegn loftslagsvánni.

Ein af frumskyldum stjórnvalda hvers ríkis er að tryggja öryggi og varnir lands og þjóðar, að tryggja þjóðaröryggi. Öryggi fyrir ógnum sem kunna að valda borgurum, stjórnkerfi og grunnvirkjum samfélagsins stórfelldum skaða. Með hvaða hætti verður þessum frumskyldum stjórnvalda best sinnt? Þeirri spurningu er svarað í núgildandi þjóðaröryggisstefnu sem samþykkt var á Alþingi án mótatkvæða árið 2016. Í stefnunni kemur fram að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu verði áfram lykilstoð í vörnum Íslands og meginvettvangur vestrænnar samvinnu sem Ísland tekur þátt í á borgaralegum forsendum til að efla eigið öryggi og annarra bandalagsríkja. Við Íslendingar búum í landi þar sem válynd veður og náttúruhamfarir geta ógnað öryggi okkar. Þess vegna höfum við byggt upp öflugt almannavarnakerfi sem við treystum á. En hvað með aðrar ógnir? Hvað með hernaðarógn, hryðjuverkaógn eða netógnir? Væri ábyrgt af íslenskum stjórnvöldum að segja: Líkur á slíkum árásum eru litlar, við ætlum því að afsala okkur því alþjóðasamstarfi sem hefur verið trygging fyrir öryggi og vörnum lands og þjóðar í bráðum 72 ár? Mitt svar er: Nei. Atlantshafsbandalagið er varnarbandalag. Í 72 ár hefur það uppfyllt markmið sitt um að tryggja frið milli aðildarríkjanna og komið í veg fyrir utanaðkomandi hernaðarárás. Hryllingur seinni heimsstyrjaldar var enn í fersku minni þeirra sem komu saman árið 1949 til að stofna bandalagið. En þeim var líka ofarlega í huga sú ógn sem stafaði af Sovétríkjunum. Ég tel að við Íslendingar eigum að vera stolt af því að leiðtogar okkar, með Bjarna Benediktsson, þá utanríkisráðherra, í fararbroddi, höfðu þá framtíðarsýn og þann kjark að standa að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu.

Atlantshafssáttmálans kveða á um að árás á eitt ríki bandalagsins jafngildi árás á þau öll. Ekkert annað samstarf hefur þvílíka tryggingu. Aðildin að Atlantshafsbandalaginu styrkir getu okkar til að takast á við nýjar áskoranir í öryggis- og varnarmálum. Þannig nýtum við t.d. þekkingu bandalagsins til að efla og móta viðbrögð okkar við fjölþátta ógnum.

og flóknari mynd. Aukin umsvif bandalagsríkja í og við Ísland endurspegla þá öryggishagsmuni sem í húfi eru vegna hernaðaruppbyggingar Rússa og minnkandi gagnsæis um hvað þeir aðhafast. Þróun þeirra á nýjum eldflaugakerfum er jafnframt áhyggjuefni sem ekki verður litið fram hjá.

Í Noregi eru tveir flokkar, Sósíalíski vinstriflokkurinn og Rauðir, á móti aðild Noregs að Atlantshafsbandalaginu. Þessir flokkar tala hins vegar ekki fyrir því að Noregur eigi að veikja varnir sínar, þvert á móti þurfi að styrkja norska herinn enn frekar. Þá er vert að minna á að Finnland og Svíþjóð eru ekki hlutlaus ríki heldur hafa þau kosið eiga ekki aðild að varnarbandalagi. Bæði þessi ríki starfrækja öflugan her sem er grundvallarforsenda þess að þau geti staðið utan varnarbandalaga.

og engar vísbendingar eru um að pólitískur vilji sé fyrir slíku á Norðurlöndunum. Virðulegi forseti. Með aðildinni að Atlantshafsbandalaginu njótum við Íslendingar verndar öflugasta varnarbandalags sögunnar. Aðildin tryggir varnir okkar og öryggi, en um leið gerir hún okkur kleift að vera áfram herlaus þjóð. Bæði kannanir og kosningaúrslit sýna að um þetta er allur þorri landsmanna sammála. Sú samstaða er fagnaðarefni.

í bandalagi lýðræðisþjóða, þótt sá flokkur hafi í gegnum tíðina nokkrum sinnum skipt um kennitölu. Hann hefur allt frá upphafi lýðveldisins barist gegn þessari aðild og hefur hér enn og aftur áréttað þá afstöðu sína.

Aðildin að NATO er algjört lykilatriði í utanríkisstefnu Íslands. Herra forseti. Fyrstu áratugi lýðveldisins var órofa samstaða í sögulegu tilliti milli lýðræðisflokkanna þriggja, Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Alþýðuflokks, um aðildina. Forveri Samfylkingarinnar, Alþýðuflokkurinn, brást ekki stuðningi sínum við aðild Íslendinga að NATO, en nú hafa vaknað upp réttmætar spurningar um afstöðu flokksins í þessu mikilvæga máli. Innan þess flokks hafa orðið nokkrar breytingar nú þegar nokkrir yfirlýstir andstæðingar bandalagsins hafa gengið til liðs við flokkinn, fólk sem styður með engum hætti þessa aðild. Það verður óneitanlega áhugavert að heyra afstöðu talsmanns Samfylkingarinnar til verunnar í Atlantshafsbandalaginu. Brýnt er að Samfylkingin geri hreint fyrir sínum dyrum og upplýsi um afstöðuna til þessa máls. Herra forseti. Í þessu sambandi er það einnig umhugsunarefni að Sjálfstæðisflokkurinn láti bjóða sér að Vinstri grænir hafi úrslitaáhrif á að farið sé í nauðsynlegar framkvæmdir bandalagsins hér á landi, framkvæmdir af borgaralegum toga í Helguvík í fyrravor, og það á tímum ört vaxandi atvinnuleysis á Suðurnesjum.

Það er hárrétt hjá hv. málshefjanda að að okkur steðja mjög margar og víðtækar ógnir, bæði í daglegu lífi og auðvitað á stærri skala.

að við munum ekki finna nein svör við þeim nema í mikilli alþjóðasamvinnu. Nýjar ógnir, tæknibyltingin og loftslagsbreytingarnar, brýna okkur enn frekar til dáða en áður í því. Lítil og fámenn ríki eins og Ísland

að þingflokkur Vinstri grænna gerði það ekki í atkvæðagreiðslu en samþykkir það nú samt sem áður í stjórnarsáttmálanum. Þannig að það má spyrja sig hvort hér sé um að ræða orðin tóm.

Þessari spurningu var svarað árið 1949, eins og við þekkjum flest, þó ekki þrautalaust. Ástandið í heiminum þá var þess eðlis að brugðist var við stöðunni í þeim tilgangi að tryggja öryggi þjóðarinnar ef á reyndi.

þar sem við teljum okkur tryggja best öryggi okkar og varnir með virkri samvinnu við önnur ríki og innan alþjóðastofnana. Það er mikilvægasti punkturinn í þessu að mínu viti.

Þátttaka í NATO er mikilvægur partur af því. Ég hef kynnst því aðeins í gegnum þingmannanefnd NATO. Þar er til að mynda mikil áhersla lögð á að verjast netógnum og

þegar siglingarleiðir yfir norðurheimskautið opnast. Vegna þessa er það yfirlýst markmið Íslands og annarra norðurskautsríkja að viðhalda lágu spennustigi á norðurslóðum. Samt sem áður fer spenna vaxandi á þessu svæði. Og hver stendur fyrir þeim vexti? Það er ekki nóg að benda bara á Rússana

þar sem herstöð var lokað 2006. Það var ansi fáliðað á öryggissvæðinu árin þar á eftir en síðan fóru hermenn að mæta í síauknum mæli þangað til viðvera hermanna var viðvarandi árið 2015 og hefur haldist svo síðan. Skoðum bara síðasta ár. Þá var loftrýmisgæsla í þrjá mánuði, 130–250 hermenn hverju sinni. Það var kafbátaeftirlit rúmlega hálft árið með 60 hermönnum. Stuðningur við kafbátaeftirlitið var á staðnum á Keflavíkurvelli hvern einasta dag árið 2020. Herra forseti. Það má segja ýmislegt um NATO en m.a. má segja að það sé gríðarlega ógagnsætt og ólýðræðislegt apparat. Þau einkenni smita greinilega út frá sér því að hvergi átti sér stað upplýst lýðræðisleg umræða um þetta gríðarlega breytta hlutverk öryggissvæðisins á Keflavíkurflugvelli.

Virðulegi forseti. Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar var samþykktur í flokksráði VG með tveimur þriðju hluta atkvæða. Í stjórnarsáttmálanum er lögð áhersla á öryggismál þjóðarinnar, að þau séu í föstum skorðum og að þjóðaröryggisstefnan sem Alþingi samþykkti verði höfð að leiðarljósi. Í henni segir skýrt að fullveldi Íslands sé tryggt með aðildinni að Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningnum við Bandaríkin. Þetta þýðir að Vinstri græn hafa formlega samþykkt að það skuli vera stefna flokksins að Ísland eigi aðild að bandalaginu og hafa varnarsamning við Bandaríkin í þeim tilgangi að varðveita fullveldi landsins. Þegar ríkisstjórnin var mynduð virtist enginn vafi hafa leikið á því í flokksráði VG að helsta gildi aðildarinnar væri að verja sjálft fullveldið. Það voru í raun og veru mestu pólitísku tíðindin við myndun núverandi stjórnar og um leið, að mínu mati, þau ánægjulegustu. Þjóðaröryggisstefnan er eina lýðræðislega samþykkt Alþingis sem kveður á um ástæðuna fyrir aðild landsins að NATO og varnarsamningnum við Bandaríkin. Þjóðaröryggisstefnan og lögin sem hún byggir á heyra undir forsætisráðherra. Forsætisráðherra hefur talað fyrir þjóðaröryggisstefnunni, bæði hér heima og á erlendum vettvangi, af mikilli einurð, af fullri einurð. Ef VG hefur hins vegar skipt um skoðun á þjóðaröryggisstefnunni frá því að ríkisstjórnin var mynduð ætti forsætisráðherra að taka það álitaefni upp í ríkisstjórn eða eftir atvikum á Alþingi. Í því ljósi tel ég rétt að málshefjandi hefði átt að hugsa um að beina spurningu sinni til forsætisráðherra. En málshefjandi þarf að skýra tilgang umræðunnar betur, ég tel að hann þurfi að gera það. Eina gilda ástæðan fyrir hv. þingmann, sem samþykkti stjórnarsáttmálann fyrir rúmum þremur árum, til að taka þessa spurningu til umræðu nú þegar dregur að kosningum er sú að hann sé byrjaður að efast um að hafa gert rétt og efast um að stjórnarsáttmálinn sé byggður á réttum forsendum. Málshefjandi þarf því líka að skýra út hvenær hann fór að efast um það sem hann samþykkti sjálfur í byrjun stjórnarsamstarfsins. Hann þarf ekki síður að gera grein fyrir því hvort Vinstri græn muni óska eftir breytingum á stjórnarsáttmálanum komi til þess að stjórnarsamstarfið verði endurnýjað að loknum kosningum. Herra forseti. Heimurinn stendur frammi fyrir margs konar ógnum. Eigum við að nefna heimsfaraldra sjúkdóma og loftslagsvá eða fátækt sem augljósustu dæmin? Þetta verður ekki tekist á við með hernaði og vopnum, hvort sem er innan eða utan hernaðarbandalaga, sérstaklega ekki innan. Eigum við að tala um ólýsanlegar hörmungar íbúa og fordómalausan straum flóttamanna til Evrópu vegna vegna stríðsátaka sem hafa verið undir formerkjum NATO eða Bandaríkjanna í Miðausturlöndum? NATO er þar gerandinn en ekki lausnin. Kjarnorkuvopn eru grunnstoð í hernaðarstefnu NATO. Bandalagið útilokar ekki beitingu þeirra að fyrra bragði og enn sem komið er hefur ekkert aðildarríki NATO treyst sér til þess að gerast aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna um að banna kjarnorkuvopn. Borgaraleg þátttaka í aðgerðum NATO eru orðin tóm þegar við erum að tala um hernaðarbandalag sem vill beita kjarnorkuvopnum. Ísland tilheyrir litlum hópi herlausra ríkja veraldar og við eigum að nota okkur það til þess að láta gott af okkur leiða og miðla málum í deilum annarra og vera þannig virkir aðilar í lausn á flóknum úrlausnarefnum. Frumskylda stjórnvalda er að tryggja öryggi þjóðar. Herstöð er skotmark, var haft á orði hér á árum áður og þau orð eiga svo sannarlega enn við í dag. Við þurfum að þora að skapa okkur sjálfstæða utanríkisstefnu. Við þurfum að skapa okkur utanríkisstefnu sem skiptir máli í því umhverfi sem heimurinn er staddur í dag. (Forseti hringir.) Við eigum að segja okkur úr NATO.

Aðild Íslands að NATO, auk varnarsamningsins við Bandaríkin frá 1951, er til þessa dags okkar helsta stoð í öryggis- og varnarmálum þjóðarinnar. NATO er í dag bandalag 30 ríkja í Evrópu og Norður-Ameríku. Þetta eru þær þjóðir sem standa okkur næst í sögulegu samhengi, þær þjóðir sem við deilum með hugsjónum og gildum. Atlantshafsbandalagið er vettvangur vestrænna lýðræðisríkja sem vilja standa vörð um frelsi borgaranna, lýðræði, mannréttindi og sjálft réttarríkið. Kjarninn í starfi NATO er sá að þetta er í eðli sínu varnarbandalag þar sem ákvarðanir eru teknar sameiginlega um sameiginlega öryggishagsmuni. Þannig getur Ísland haft mikil áhrif og sterkari rödd en ef landið stæði hlutlaust utan varnarbandalagsins. Það er orðið fámennt í þeim hópi sem gerir lítið úr aðsteðjandi hernaðarógn. Flestir eru meðvitaðir um mjög svo breytta heimsmynd. Helstu nágranna- og vinaþjóðir okkar hafa gripið til aukinna varna og viðbúnaðar af þeim sökum. Við megum heldur aldrei gleyma því að fyrir aðeins átta áratugum, á fyrstu árum seinni heimsstyrjaldarinnar, hefðu mál hæglega getað þróast Íslandi í óhag. Þjóðverjar réðust inn í Danmörku og Noreg á sama tíma og Bretar tóku land hér.

Við eigum því áfram að vera virkur þátttakandi þar og stuðla með því að friði og stöðugleika í okkar heimshluta.

og aðgerðir Rússa í álfunni hafa breytt landafræði stjórnmálanna. Þessar aðgerðir eru mesta áskorunin sem steðjar að Evrópu. Þær hafa birst okkur með fleiri en einum hætti og hafa komið á skriði í stefnumótun í öryggis- og varnarmálum í Evrópu og á Norður-Atlantshafi, aðstæður sem hafa kallað á nánara samstarf á vettvangi NATO. Yfirskrift þessarar sérstöku umræðu er því auðsvarað: Ísland á að vera í Atlantshafsbandalaginu og Ísland á að standa við skuldbindingar sínar gagnvart því. Bandalagsríki NATO hafa verið að auka framlög til varnarmála jafnt og þétt á síðustu misserum til að mæta breyttum öryggishorfum. Á ráðherrafundi ráðsins voru ræddar áætlanir um aukin framlög, fjárfestingar og virkari þátttöku í störfum bandalagsins. Varnarsamstarf hefur verið aukið meðal Norðurlandaþjóðanna og Ísland hefur aukið þátttöku sína í borgaralegum verkefnum á vegum NATO. Í ljósi breyttra aðstæðna í öryggis- og varnarmálum Evrópu og á Norður- Atlantshafi ætti einnig að fjölga í Íslandsdeild NATO-þingsins. Herra forseti. Ísland verður að standa við skuldbindingar sínar þegar kemur að þeirri aðstöðu sem nauðsynleg er hér á landi svo tryggja megi öryggi landsins. Ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar hefur gert það að verkum að nauðsynlegar framkvæmdir, eins og í Helguvík, sem eru greiddar af NATO og Bandaríkjunum, hafa setið á hakanum. Við getum ekki ætlast til þess að bandalagsþjóðir okkar komi okkur til varnar á átakatímum þegar ríkisstjórnin stendur í vegi fyrir því að hér sé lágmarksaðstaða og varnarmannvirkjum sé haldið við. Ríkisstjórnin hefur staðið í vegi fyrir framkvæmdum upp á 13 milljarða kr. á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli, greiddar af Bandaríkjunum. Á framkvæmdatíma eru þetta 600 störf og þeim loknum 58 varanleg störf Íslendinga. Ósætti innan ríkisstjórnarinnar má aldrei bitna á öryggi þjóðarinnar.

sem kveður á um að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu verði áfram lykilstoð í vörnum Íslands og meginvettvangur vestrænnar samvinnu. Þannig að kannski hefði spurningin átti að vera: Styðjum við þjóðaröryggisstefnu Íslands? En hv. málshefjandi er á móti veru Íslands í NATO, eins og við mörg sem styðjum ekki veru Íslands í NATO en lútum vilja lýðræðislega kjörins meiri hluta, hvort sem er hér á þinginu eða innan stjórnmálaflokka.

NATO, þar sem fram kom að innan við helmingur styður aðild Íslands og veru okkar í Atlantshafsbandalaginu, eða 48,9%, en rétt innan við 20% eru andvíg veru okkar þar. Þannig að stór hluti landsmanna er ekki með skýra skoðun á veru okkar í bandalaginu og það er vert að velta því fyrir sér hvort það sé slæmt eða gott. Herra forseti. Talandi um fjölbreyttar skoðanir. Það rúmast mjög breiðar skoðanir innan Samfylkingarinnar. Þar má finna sterk sjónarmið sem tala fyrir því að endurskoða veru Íslands í NATO, en líka sterk sjónarmið um áframhaldandi veru okkar þar og þær skoðanir hafa orðið ofan á. En þrátt fyrir vilja meiri hlutans hér á þingi verðum við samt að vera tilbúin til þess að geta gagnrýnt framferði einstakra bandalagsþjóða

Vissulega hafa tegundir og eðli ógnanna tekið breytingum á þessum áratugum, en ógnirnar eru til staðar. Mig langaði til að nefna hér

Áfram um þær blikur sem eru á lofti í öryggisumhverfi á norðurslóðum þar sem Ísland er vettvangur aukinnar spennu. Í tíð núverandi ríkisstjórnar hefur verið farið af stað með þær mestu framkvæmdir á varnarmannvirkjum sem verið hafa á Íslandi frá lokum kalda stríðsins. Rúmir 10 milljarðar fara ekki bara í að halda við húsakosti á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli, heldur líka til að taka við nýjum verkefnum, eins og kafbátaleitinni, eins og gistiaðstöðu til að sé hægt að halda áfram úti þjálfunarbúðum fyrir flugheri, eins og því að byggja upp alla innviði sem þarf til að geta gert herstöðina í Keflavík virka hvenær sem er sem stökkpall í næsta árásarstríð sem NATO dettur í hug að taka þátt í. Þetta er að gerast í dag. En það vantar ekki áhugann á meiru, eins og viðtal við yfirmann sjóhers Bandaríkjanna sýndi síðastliðið haust þar sem hann sá fyrir sér lítið, varanlegt fótspor frá Bandaríkjunum í formi hafnaraðstöðu.

Þarna er fólk búið að sjá að væntanlega eru ekki viðskiptaforsendur fyrir stórskipahöfn í Finnafirði og þá á að fara að seilast í vasann hjá NATO til að fjármagna það. Herra forseti. Ríkisstjórn Íslands, eins og aðrar ríkisstjórnir á norðurslóðum, segist vilja viðhalda lágu spennustigi á svæðinu. Hér passa einfaldlega ekki saman orð og gjörðir.

Virðulegi forseti. Ég vil minna á að NATO er varnarbandalag í grunninn þannig að ég sé kannski ekki stóra vandamálið fyrir utan þá spurningu sem við þurfum að velta upp,

í fjölþjóðasamstarfi sem aldrei fyrr. Auðvitað eru líka ógnir út frá löndum með öðrum hætti en áður. Við upplifðum á sínum tíma Sovétríkin með hernaðarlega yfirburði en í dag stöndum við frammi fyrir ríki sem hefur bæði hernaðarlega en ekki síður efnahagslega yfirburði

VG. Ég vil því spyrja: Er það svo? Hvernig hefur honum gengið að fá samstarfsflokkana til liðs við sig í þessu mikilvæga máli að hans mati? Og ég vil líka í lokin spyrja hann: Er hann tilbúinn

Ég er ekki endilega viss um að undrun þingmanna yfir því að hægt sé að starfa eftir þjóðaröryggisstefnu, sem við höfum verið á móti, af því að meiri hlutinn samþykkti hana, sé raunveruleg. Þetta heitir lýðræði. Mér fannst pínulítið skrýtið að heyra að ég hljóti að styðja NATO og þjóðaröryggisstefnu vegna stuðnings míns við ríkisstjórn frá hv. þingmanni sem gekk í flokk sem styður NATO. Það sama hlýtur þá að eiga við um hv. þm. Rósu Björk Brynjólfsdóttur ef þetta gengur upp fyrir mig. Ég deili ekki hennar skoðun á því. Ég held að hennar andstaða sé raunveruleg og ég bið hana að virða það að mín andstaða er það líka. Hér hefur verið fjallað um ýmislegt um NATO. Já, NATO gerir ýmislegt. NATO er bandalag mestu vopnaframleiðslulanda heims sem dæla vopnum inn á stríðshrjáð svæði. NATO er bandalag sem skikkar aðildarríki sín til að verja sívaxandi fjárhæðum í vopn.

NATO er bandalag sem kennir sig við lýðræði en hefur í sínum röðum land eins og Tyrkland og þorir ekki að anda á ráðamenn þar. NATO er bandalag sem stuðlar að flóttamannastraumi með hernaðarárásum. NATO er bandalag sem Ísland á ekki að taka þátt í því að Ísland á að vera leiðandi í málefnum friðar og baráttu gegn hamfarahlýnun.

Virðulegi forseti. Ég kem hér upp til að lýsa því yfir að við í Samfylkingunni styðjum þetta mál. Þetta er gott mál og framfaramál og snertir á mikilsverðum réttindum fólks til að njóta Ég er hins vegar með breytingartillögu sem ég vona að þingheimur taki vel undir. Hún snýst um að bætur fyrir þessi not nái ekki einungis til höfunda höfunda heldur nái þær einnig til rétthafa. Það eru fleiri sem þarna eiga fjárhagslegra hagsmuna að gæta en einungis höfundar. Það eru til að mynda útgefendur og það geta verið erfingjar höfundaréttar. Það er sanngirnismál að bætur fyrir þessi not nái einnig til slíkra rétthafa.

Hins vegar gagnrýndi Landspítalinn í umsögn sinni að hámarksupphæð bóta úr sjúklingatryggingu væri of lág, hún er aðeins brot af því sem almennt er miðað við á Norðurlöndunum hvað varðar viðlíka mál. Það hefði mátt taka meira tillit til þess. Komið er inn á það í nefndarálitinu en það hefði mátt hækka þessa upphæð. Almennt er þetta gott mál og réttarbót en betur má ef duga skal.

eina málsgrein og ég ætla einfaldlega að gera grein fyrir því með því að lesa þessar breytingartillögur. Það er bara verið að færa innan greinarinnar eina málsgrein. Breytingartillagan sem við erum þá að leggja hér fram eða ég í nafni umhverfis- og samgöngunefndar

Herra forseti. Nú er liðið rétt ár síðan Alþingi samþykkti þingsályktun um mótun klasastefnu. Að baki þingsályktuninni stóðu þingmenn úr öllum flokkum en ég held að það sé á engan hallað þegar ég nafngreini sérstaklega hv. þm. Willum Þór Þórsson sem helsta hvatamann ályktunarinnar. Ég vil því í upphafi hrósa og þakka flutningsmönnum þeirrar tillögu fyrir að beina kastljósinu að hugmyndafræði klasa og hvernig klasar geti eflt og styrkt umhverfi nýsköpunar og framfara. Í greinargerð með þingsályktuninni segir að klasastefnu sé ætlað að móta farveg vinnu við eflingu nýsköpunar og atvinnulífsins vítt og breitt um Ísland. Með opinberri klasastefnu sé hægt að efla samvinnu vísinda og atvinnulífs í þágu verðmætasköpunar sem leiðir af sér aukna framleiðni og hagsæld. Ég segi oft að nýsköpun sé ekki lúxus heldur nauðsyn og trú þeirri sannfæringu höfum við unnið markvisst að því að gera vistkerfi nýsköpunar á Íslandi sjálfbært og öflugt. Þetta höfum við gert, m.a. með nýsköpunarstefnu fyrir Ísland, með Kríu, nýsköpunarsjóði, til þess að stuðla að uppbyggingu vísisjóða, með Lóu, nýsköpunarstyrkjum fyrir landsbyggðina, með því að búa til svigrúm fyrir erlenda sérfræðinga til að starfa á Íslandi og styrkja þannig tengslanetið, með frekari heimildum fyrir lífeyrissjóði til að fjárfesta í vísisjóðum og með því að vera alltaf með hugarfar nýsköpunar í farteskinu. Klasastefna fyrir Ísland styður við þetta allt. Með klasastefnu erum við komin með verkfæri til að takast á við meginþætti nýsköpunar á forsendum þeirra sem vinna að verkefnum hvar sem er á landinu. Hún er þáttur í þeirri heildarendurskoðun og samþættingu á umhverfi nýsköpunar sem nú stendur yfir. Hún er líka mikilvæg stoð fyrir samkeppnishæfni, verðmætasköpun og áframhaldandi sókn íslensks atvinnulífs. Klasastefnan rammar inn hlutverk hins opinbera og samspil og samstarf atvinnulífs, stofnana, fjárfesta og háskóla. Klasarnir tengja saman með öflugum hætti alla þessa aðila og gera þannig jarðveginn fyrir nýsköpun og framfarir bæði frjóan og öflugan. Klasastefna fyrir Ísland er afrakstur vinnu sem leidd hefur verið af Ástu Kristínu Sigurjónsdóttur, framkvæmdastjóra Íslenska ferðaklasans. Stefnan var jafnframt unnin í víðtæku samstarfi og samráði við grasrót atvinnulífsins og fjölda aðila innan stjórnkerfisins að sjálfsögðu nýta tækifærið hér og þakka kærlega fyrir þeirra framlag. Klasastefnan hefur beina skírskotun til nýsköpunarstefnu stjórnvalda til ársins 2030 og vísinda- og tæknistefnu 2020–2022. Hún hefur sömuleiðis margvíslegar tengingar við skýrslu forsætisráðuneytisins, Ísland og fjórða iðnbyltingin, stefnumótandi áherslur Íslandsstofu frá árinu 2019 og fleiri stefnur og áherslumál sem komið hafa fram á vegum stjórnvalda á síðustu árum.

Klasasamstarf gengur einfaldlega út á að skapa tengslanet og samstarf fyrirtækja í viðskiptalífinu sem byggir á mannauði, tækni, fjármagni og þekkingu. Klasi er hreyfiafl nýsköpunar í þeim geira sem hann myndast um. Klasar hraða þróun, vinna þvert á ólíka hagsmuni og brjóta niður hefðbundin norm eða ferli. Þeir krefjast samvinnu en þrífast best þar sem samkeppni milli aðila er rík og hagur eins er sjálfkrafa hagur annars. Í klasastefnu er sett fram sú framtíðarsýn að árið 2030 verði Ísland á meðal fremstu þjóða heims hvað varðar sjálfbæra atvinnuuppbyggingu, samkeppnishæfni og almenna hagsæld samkvæmt öllum helstu mælikvörðum. Til þess að ná að uppfylla þessa sýn þarf markvissar áætlanir og samhæfðar aðgerðir allra aðila í atvinnulífinu með þátttöku stjórnvalda, vísinda og háskóla og rannsóknasamfélags auk nýfjárfestinga og öflugra frumkvöðla. Til að halda kúrsinum er mikilvægt að efla allsherjarkortlagningu á íslensku atvinnulífi og þeim lykilmælikvörðum sem segja til um umfang, árangur og samkeppnishæfni og þróun innan hverrar atvinnugreinar, svo við vitum einfaldlega betur punktastöðu hverju sinni. Aðferðafræði klasasamstarfs er notuð í öllum helstu löndum sem Ísland ber sig saman við, í því skyni að vinna markvisst að endurnýjun í atvinnulífi og samstarfi um nýsköpun og tækniþróun. Í Noregi hafa stjórnvöld beitt sér fyrir klasasamstarfi undir merkjum Innovation Norway. Í Danmörku hafa klasar sömuleiðis verið öflugt verkfæri. Það er áhugavert að sjá að nýjustu klasarnir eru m.a. á sviði umhverfis- og orkutækni, líftækni, velferðartækni, stafrænnar tækni, fjártækni, róbóta- og drónatækni, leikjatækni og skapandi greina eins og kvikmyndagerðar og tónlistar. Allt eru þetta greinar þar sem nýsköpun er á heimsmælikvarða og þar sem tekist er á við samfélagslegar áskoranir með beinum hætti. Covid-19 faraldurinn hefur breytt heimsmyndinni og efnahagsleg umskipti blasa við öllum þjóðum. Við þurfum að takast á við gjörbreyttar forsendur og innleiða nýja og betri starfshætti til að vinna einfaldlega hraðar og betur. Það er mikilvægt að halda því til haga að klasastefna snýst ekki um að hið opinbera ætli að leiða eða ákveða hvað er klasi eða að standa að stofnun þeirra allra. Hlutverk stjórnvalda er að móta framtíðarsýn og stefnu um hvernig best verði að því staðið að efla vistkerfi nýsköpunar og skapa umgjörð sem auðveldar nýsköpun og vöxt í fyrirtækjum og atvinnulífi. Til þess að geta gert það þarf að vera til staðar þekking hjá stjórnvöldum á nýsköpun og innleiðingu nýsköpunar, bæði í opinberum rekstri og einkarekstri. Stjórnvöld eiga alls ekki að skekkja markaðsaðstæður í þágu ákveðinna fyrirtækja, atvinnugreina eða tæknilausna, en þau hafa hlutverk við að hnika markaðnum í ákveðna átt í samræmi við stefnu sína, markmið og þær áskoranir sem brýnastar eru. Verkfæri stjórnvalda til að styðja við lítil og meðalstór fyrirtæki í þessu skyni eru m.a. styrkir til nýsköpunar og tækniþróunar, opinbert fé sem veitt er í gegnum fjárfestingarsjóði og opinber útboðsstefna. Forsenda árangurs stjórnvalda er að stofnanir þeirra tileinki sér framsækna starfshætti, sveigjanleika og samvinnu þvert á stjórnsýslu og valdsvið með sama hætti og gert er í klasasamstarfi. Stjórnvöld geta sjálf mikið lært af klasasamstarfi heilt yfir. Stuðningur við klasasamstarf sem tæki í byggðaþróun byggist á því að þar hafi hið opinbera hlutverki að gegna við að brúa markaðsbrest og styrkja innviði og vistkerfi nýsköpunar um allt land. Svæðisbundið klasasamstarf geti reynst brú yfir í sterkara nýsköpunarumhverfi, aðgengi að þekkingu og reynslu af alþjóðlegu rannsókna- og nýsköpunarsamstarfi og sókn í alþjóðlega styrki og samstarfsaðila. Ég verð að segja það hér undir þessum lið að það er ótrúlega mikil gerjun og mikið að gerast úti um allt land í þessa veru. Lóa, hvatastyrkir, er í raun bara konkretaðgerð til þess að flýta og styðja við þessa góðu þróun. Í klasastefnu felst yfirlýsing um afstöðu stjórnvalda til klasasamstarfs sem verkfæris í þágu nýsköpunar. Virðulegi forseti. Hér er fyrsta útgáfa klasastefnu fyrir Ísland og það er von mín og vissa að hún verði aðilum í breiðri virðiskeðju atvinnulífs og stjórnvalda innblástur og stuðningur til góðra verka.

Miðflokkurinn leggur áherslu á vöxt og viðgang atvinnulífsins og vill beita sér fyrir aðgerðum sem stuðla að framþróun og nýsköpun. Miðflokkurinn sýndi í verki stuðning við málefnið sem hér er rætt með því að gervallur þingflokkurinn stóð að þingsályktun um gerð skýrslunnar. Eins leggjum við sérstaka áherslu á að iðn- og tæknimenntun verði efld. Því miður hafa loforð um þessi atriði ekki verið efnd á nýliðnum árum og fá merki á lofti um að vænta megi nauðsynlegra umbóta í þeim efnum. Fram kemur í skýrslunni að klasastefnan hefur beina skírskotun til nýsköpunarstefnu stjórnvalda til 2030 undir kjörorðinu Nýsköpunarlandið Ísland, Vísinda- og tæknistefnu 2020–2022 og margvíslegar tengingar við skýrslu forsætisráðuneytisins Ísland og fjórða iðnbyltingin, auk fleiri áherslumála sem fram hafa komið á undanförnum árum á vegum stjórnvalda. Höfum í huga að samkeppnisskilyrði ráða úrslitum um verðmætasköpun og hagsæld. Lykilþættirnir eru aðstæður fyrirtækja til að keppa á markaði, hvort sem er við innlenda eða erlenda keppinauta, framleiðni og nýsköpun. Nýsköpunin leggur grunn að aukinni framleiðni og aukin framleiðni styrkir samkeppnisstöðuna. Stjórnvöld hafa svo aftur mikilvægu hlutverki

„Klasasamstarfi má lýsa sem stefnumiðaðri aðferðafræði til að byggja brýr og styrkja tengingar og samvirkni innan vistkerfa nýsköpunar og atvinnulífs og til að vinna með stefnumiðuðum hætti að ákveðnum markmiðum um nýsköpun og vöxt í því skyni að hraða árangri.“ — Já, herra forseti, svo mörg voru þau orð.

Samkeppnishæfni endurspeglar getu þjóðar til verðmætasköpunar og leikur framleiðni þar lykilhlutverk. Þetta sést t.d. vel í sjávarútvegi þar sem færri hendur skila meiri verðmætum en áður í þeim mæli að vakið hefur alþjóðlega athygli. Aukin framleiðni eflir langtímahagsæld þjóða. Mikilvægt er að skoða hvort fyrirtæki innan hlutaðeigandi atvinnugreina hafi stuðning af virkum klösum. Samstarf fyrirtækja er lykilþáttur í árangri þeirra og sýnt hefur verið fram á mikilvægi klasa í efnahagslegu tilliti. Klasar gefa færi á að auka framleiðni og nýsköpun sem leiðir til aukinnar samkeppnishæfni og meiri hagsældar. Hagsældin er svo aftur forsenda þess að halda uppi lykilþáttum í samfélaginu á borð við heilbrigðis- og skólakerfi, menningarstarfsemi og velferðarkerfi. Málið snýst ekki um að ríkið fari af stað og búi eitthvað til heldur verði farsæll farþegi í aftursæti sem styðji við ökumann og lesi kortið rétt svo að menn rati ekki í villur. Við sjáum að í íslensku atvinnulífi hafa myndast klasar í sjávarútvegi, jarðhita, lækningatengdri þjónustu og ferðaþjónustu svo að dæmi séu nefnd. Þetta eru allt dæmi um klasasamstarf sem virðist sjálfsprottið. Stjórnvöld þurfa helst að gæta sín að vinna ekki gegn atvinnulífinu með óskynsamlegri reglusetningu og ofsköttun. Herra forseti. Ég vil nota þetta tækifæri til að draga fram helstu áherslur Miðflokksins í þessum mikilvæga málaflokki: 1. Að regluverkið verði gert einfaldara og skilvirkara til hagsbóta fyrir atvinnulífið. 2. Að hugað sé sérstaklega að því að styðja við lítil og meðalstór fyrirtæki og gera þeim auðveldara að keppa á öllum sviðum, minna regluverk er þar mikilvægt. 3. Við viljum ekki ríkisstyrkt atvinnulíf heldur regluverk sem gerir atvinnulífinu sem auðveldast að þroskast af sjálfu sér.

að leggja fram þá skýrslu sem um ræðir og öllum þeim sem sátu í starfshópnum. Það er ánægjulegt að þessi stefna liggi nú fyrir enda hefur líklega sjaldan verið jafn mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að vel sé haldið utan um málefni nýsköpunar. Þetta er einnig mál sem þingið hafði frumkvæði að og er ástæða til að fagna að því hafi verið fylgt eftir. Nýsköpun er þeim kröftum og töfrum gædd að hún getur skapað nýjar aðferðir, nýjar afurðir og aukið samkeppnishæfni. Eins og fram kemur í skýrslunni er það hlutverk klasastefnu að benda á aðferðir og leggja til aðgerðir til að hraða vexti efnahags sem við hljótum einmitt að þurfa að stefna að nú um stundir. Til þess þurfum við að nýta okkur það sem klasasamstarf gerir svo vel — að efla samstarf og skapa hvata til að skapa ný tækifæri í samtali. Herra forseti. Klasasamstarf má nýta sem drifkraft fyrir atvinnugreinar framtíðarinnar en einnig til að hraða breytingum. Þannig getum við nýtt klasa til að leiða þróun þvert á atvinnugreinar sem er algert lykilatriði. Þannig getum við dregið saman þekkingu úr ólíkum greinum, úr bæði atvinnulífi og fræðastarfi, til að skapa eitthvað alveg nýtt. Heimurinn er að breytast hratt og við þurfum á slíkum klösum að halda til að geta stuðla að heilbrigðu vistkerfi nýsköpunar sem er alþjóðlega samkeppnishæft þar sem allir þurfa að taka þátt; stjórnvöld, háskólaumhverfi, fyrirtæki, frumkvöðlar og fjárfestar. Eitt sem bent er á í skýrslunni er að hefja þurfi allsherjarkortlagningu á íslensku atvinnulífi og lykilmælikvörðum. Mælikvörðum sem segja til um umfang, árangur, verðmætasköpun, samkeppnishæfni og þróun innan hverrar atvinnugreinar á tilteknum tíma. Þannig væru mælikvarðar eins og fjöldi starfa, fjöldi fyrirtækja, útflutningsverðmæti og heildarvelta mæld reglulega. Í skýrslunni er lagt til að sett verði upp sameiginlegt mælaborð leiðandi atvinnugreina sem ég held að sé mjög knýjandi að verði gert strax enda mikilvægt að við höfum skýra mynd af vistkerfi atvinnulífsins í heild til að geta tekið upplýstar ákvarðanir, ekki síst þegar vandi steðjar að. Ég vona að ráðherra sé tilbúinn til að setja slíka vinnu af stað nú þegar enda er þetta eitthvað sem ítrekað hefur verið rætt hér í þingsal að vanti tilfinnanlega. Herra forseti. Hlutverk ríkisins þegar kemur að nýsköpun er gríðarlega mikilvægt og það er ekki síður mikilvægt að ríkisstofnanir tileinki sér framsækna starfshætti, sveigjanleika og samvinnu þvert á stjórnsýslu- og valdsvið með sama hætti og gert er í klasasamstarfi. Við þurfum að gefa stofnunum okkar slíkt svigrúm til að geta starfað meira saman og stutt betur við nýsköpun innan ríkisrekstrarins en við höfum verið að gera. Það er fjölmargt fleira sem ég hefði viljað koma inn á í þessari umræðu en langar þó að ljúka máli mínu á því að nefna mikilvægi þess að stefna sú sem hér er til umræðu verði innleidd og hún komi til framkvæmdar almennilega en verði ekki bara sett

að lokum: Hvað er ráðherra að gera til að tryggja það? Og lykilspurningin er auðvitað: Hvernig á að innleiða þessa stefnu? Virðulegur forseti. Ég ætla að byrja á að þakka hæstv. ráðherra fyrir þessa skýrslu og þeim sem komið hafa að þessari vinnu. Ég held að hún sé gríðarlega mikilvæg, enda var ég ein af flutningsmönnum þess að óska eftir þessari vinnu.

Mér fannst líka gott að heyra það hér hjá hæstv. ráðherra að við erum ekki að tala um að hið opinbera ætli með einhverjum hætti að ákveða hvað atvinnulífið eigi að gera, hvar nýsköpunin eigi að spretta fram og setja það í ákveðinn farveg heldur erum við að tala um umhverfið. Við erum að tala um að umhverfið sé með þeim hætti að það hvetji til nýsköpunar og klasaaðferðafræðin er bara gagnrýnd aðferð sem leiðir til nýsköpunarverkefna og nýtist í þróun slíkra verkefna.

þá aðferðafræði sem sjávarklasinn hefur verið að nota víða annars staðar. Mig langar að nefna tvö verkefni sérstaklega. Hér er talað um kortlagningu á íslensku atvinnulífi.

að við byggjum kerfið okkar þannig upp að það sé raunverulegur hvati til nýsköpunar, íslenskrar nýsköpunar, í hringrásarhagkerfinu og endurvinnslunni. Þá er ég að vísa í það mikilvæga sem við getum gert hér, sem er regluverkið. Regluverkið okkar þarf að vera þannig fram sett að þar séu hvatar til þess að vinna á þessum málum hér á landi. Ég nefni sérstaklega endurvinnsluna vegna þess að þar held ég að séu gríðarleg tækifæri fyrir okkur. Það er algerlega ólíðandi að við séum að flytja út sorp í mjög miklum mæli til einhvers konar endurvinnslu erlendis sem við jafnvel vitum ekki nákvæmlega hver er. Ég hvet til þess að enn frekar verði hugað að samstarfi þeirra aðila sem koma að þessum málum. Það gæti orðið klasi sem gæti svo hjálpað okkur í því hvernig best er að aðlaga regluverkið.

sem hægt er að flokka með einum eða öðrum hætti undir norðurslóðamál. Þarna held ég líka að tækifærin séu gríðarleg. En nú er ég kannski farin að gera það sem ég var að tala um í upphafi, þ.e. að við stjórnmálamenn eigum svo sem ekki að ákveða hvað eigi að horfa á heldur eigum við að búa til umhverfið, tryggja að grasrótin geti komið fram með hugmyndir og þróað nýjar leiðir. Það er það sem skiptir öllu máli varðandi verðmætasköpun okkar til framtíðar.

þarf þetta að nýtast í áframhaldandi vinnu okkar. Þá er líka gott að sjá að við þessa vinnu hefur verið horft á aðrar stefnur sem litið hafa dagsins ljós eins og nýsköpunarstefnuna og stefnu

mjög mikilvæg og mikilvægt að við ræðum hana hér og förum svolítið yfir sýn okkar á þetta verkefni. Ég ætla ekki að fara í skýrsluna lið fyrir lið heldur tæpa á nokkrum atriðum sem mér finnst skipta máli. Ein leiðin til að mynda til þess að nota klasastefnu er einmitt að búa til klasa í greinum þar sem gera má ráð fyrir að Íslendingar geti verið sterkir og haft eitthvað fram að færa, eða við sem samfélag. Það hefur einmitt verið gert, eins og kemur fram í listanum framarlega í skýrslunni yfir þá klasa sem þegar eru starfandi.

tala saman á hverjum degi og vinna saman og komast að betri niðurstöðu. Ég tel nefnilega að við ættum að geta komist miklu lengra en við höfum gert í því að vera okkur sjálfum næg um matvæli. Ég held að það geti verið eitt af okkar söluatriðum í ferðaþjónustunni.

Þar gætu líka verið tækifæri til þess að halda utan um byggðina og hjálpa mönnum að ná aftur viðspyrnu á brothættum svæðum og mjög skemmtileg verkefni gætu komið út úr slíku.

Hún fjallar um mikilvægt málefni. Hún er einn angi þeirrar umræðu sem er okkur öllum svo mikilvæg og varðar það hvernig við getum innleitt framfarir á Íslandi, hvernig við getum gert atvinnulíf okkar fjölbreyttara, hvernig við getum aukið útflutningstekjur, hvernig við getum aukið það virði sem verður til í íslensku atvinnulífi og hvernig við getum skapað sameiginlegan auð fyrir samfélagið, góð störf, vel launuð störf o.s.frv. Þetta þekkjum við og við erum að reyna að ná þeim árangri. Við höfum gert margt vel

og við gleymum okkur þegar vel gengur í undirstöðuatvinnugreinum okkar eða þeim atvinnugreinum sem eru fyrirferðarmestar í samfélaginu. Það er mikilvægt að við hverfum frá þeim hugsunarhætti

Ég verð að segja að ég hef orðið fyrir örlitlum vonbrigðum með skýrsluna. Í henni eru vissulega talin upp ýmiss konar atriði.

Hvernig ætla stjórnvöld að styðja við framgang klasa? Ætla þau að gera það með fjármagni? Ætla þau að gera það með miklu fjármagni? Ætla þau að mennta fólk á þessu sviði? Hvað er það nákvæmlega sem stefnan felur í sér?

vera fullmikil endurtekning á sjálfri skýrslubeiðninni, vissulega miklu ítarlegri og vissulega búið að taka hlutina saman, en mér finnst skorta svolítið á að þarna sé markvisst talað um hluti.

segir áfram í sama kafla, með leyfi forseta: „Við mótun og framkvæmd klasastefnu er mikilvægt að hafa skýra sýn á hlutverk einkaaðila og hlutverk stjórnvalda og opinberra aðila í samstarfi sem drifið er áfram af þörfum atvinnulífsins. Mikilvægt er að markmið með opinberum stuðningi séu skýr.“

en ég verð að segja að þetta veldur mér nokkrum vonbrigðum. En ég vil líka vera jákvæður og ég ætla að ljúka þessu á jákvæðum nótum og segja: Þetta er gott skref. Þetta er góð byrjun, skulum við segja, en þetta er svo langt frá því að vera eitthvað sem a.m.k. í mínum huga gæti flokkast undir það að vera fullbúin stefna í þessu máli. Ég held að þeir sem lesa þetta

og vinda bráðan bug að því að gera þessa stefnu skýrari. Virðulegi forseti. Ég fagna og þakka skýrslu hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um mótun klasastefnu, klasastefnu sem unnin er í framhaldi af samþykkt þingsályktunartillögu sem flutt var af hv. þm. Willum Þór Þórssyni ásamt fleirum. Klasasamstarf er víða liður í nýsköpun og atvinnuuppbyggingu og eflir samkeppnishæfni fyrirtækja, atvinnugreina, landsvæða og þjóða. Klasar geta verið drifkraftur nýsköpunar. Þar tengjast ólíkir aðilar og til verða nýjar hugmyndir. Opinber klasastefna getur því verið liður í að uppfylla framtíðarsýn og stefnu stjórnvalda um sjálfbæra atvinnuuppbyggingu, samkeppnishæfni og almenna hagsæld. Í skýrslunni er farið yfir hverju klasasamstarf geti náð fram. Í framhaldinu vænti ég þess að fá skýra sýn eða aðgerðaáætlun um hvernig stjórnvöld geti hvatt til klasasamstarfs eða stutt við það. Bent er á að stuðningur við klasasamstarf geti verið tæki í eflingu byggðaþróunar og að þar hafi hið opinbera hlutverki að gegna við að brúa markaðsbrest og styrkja innviði og vistkerfi nýsköpunar um allt land. Það er einmitt það sem fulltrúar landshluta hafa kallað eftir síðustu mánuði samhliða allsherjarendurskoðun opinbers stuðnings við nýsköpun. Hæstv. ráðherra. Innleiðing klasastefnu getur styrkt innviði og vistkerfi nýsköpunar um land allt.

Dæmi um það er að forsenda notkunar á stafrænum smiðju er að til staðar séu starfsmenn með góða þekkingu á búnaðinum sem hafi tíma til að fylgjast með og þróa vinnuaðferðir í samstarfi við aðrar smiðjur og atvinnulífið. Því er fagnaðarefni að nú hafi opinberir aðilar tryggt verkefnastjórn sem leiðir tæknilega þróun smiðjanna og samstarf næstu árin. Það verður spennandi að sjá fleira úr stefnunni skila sér.

mannanna byggist á atvinnu. Það er nú bara þannig. Ég er nú svolítið forn í hugsun og

hröð. Af því að ég minnist á landsbyggðina þá er eitthvað sem heitir

og velti henni svolítið fyrir mér. Hún er svona, með leyfi forseta: „Klasasamstarfi má lýsa sem stefnumiðaðri aðferðafræði til að byggja brýr og styrkja tengingar og samvirkni innan vistkerfa nýsköpunar og til að vinna með stefnumiðuðum hætti að ákveðnum markmiðum um nýsköpun og vöxt í því skyni að hraða árangri.“ Þarna eru nokkuð mörg

og „vistkerfi“. Fyrsta orðið, „aðferðafræði“, lýsir vel nálgun klasastefnunnar og vísar til þess að hending ræður ekki för við þróun mála eins og stundum hefur verið heldur býr markviss sýn að baki því sem gera skal. Þetta er kannski einn meginvandinn í íslensku atvinnulífi, þ.e. skortur á skýrri sýn og markvissri stefnumótun við uppbyggingu á atvinnugreinum og að við lítum svolítið á tækifæri sem gefast eins og síldarhrotur eða lottóvinning. Sá nýjasti er blessuð loðnan sem nýlega fannst og alltaf talað um hana eins og lottóvinning í fjölmiðlum en síður um hitt að við fundum hana vegna þess að hennar var leitað á markvissan og þrotlausan hátt með vísindalegum og háþróuðum aðferðum. Annað orðið er „brýr“. Þetta lykilorð lýsir aðferðafræði klasastefnunnar. Þegar vel tekst til er hún stefnumót margra greina og fyrirtækja og þar blandast saman ólíkur hugsunarháttur og aðferðir við að leysa mál. Ekki er litið á atvinnulífið sem samsafn af ólíkum og aðskildum greinum sem takist jafnvel á heldur er reynt að stuðla að því að þær blandist og móti hver aðra. Það ýtir undir skapandi hugsun. Loks er það orðið „vistkerfi“. Það lýsir hugmyndafræði klasastefnunnar þar sem horft er á náttúruna og það hvernig vistkerfi hennar starfar þegar allt er með felldu og ólíkar tegundir geta búið saman í frjóu samlífi. Framtíð okkar ræðst af því hvort okkur auðnast að skapa atvinnulíf og mannlíf sem byggist á grænum áherslum og skapandi hugsun þar sem fjölbreytni er höfð að leiðarljósi, vitandi að smátt er fagurt, og að atvinnulífið geti þá litið út eins og íslensk ilmandi lyngbrekka, þar sem dafna hlið við hlið tegundir eins og fjalldrapi, blóðberg, bláklukka, holtasóley, músareyra og lambagras.

Það er ekki miðað nægilega vel á ákveðin markmið. Það er engin handleiðsla, engir árangursbundnir hvatar, ekki einu sinni iðnaðarstefna sem leggur línurnar um hvert gert er ráð fyrir að atvinnuvegirnir séu að stefna. Ég er svo sem ekki að bera nýja gagnrýni á borð, ég er að endurtaka mig. Ég hef sagt það nokkrum sinnum áður að atvinnuþróun á ekki vera máttlítil og handahófskennd heldur þyrfti frekar einhvers konar riffilsnálgun þar sem samtal stjórnvalda og atvinnulífsins ákveður stefnumörkunina og skotmörkin sem slík og ákveður hver markmiðin eru og klasastefna komi síðan inn sem liður í því að tryggja að hagkerfið hitti í mark.

Þó er mikið verið að bíða eftir því. Í öllum tilfellum, hvort sem við erum að tala um stafrænar smiðjur eða annars konar mekanisma í hagkerfinu okkar,

móti stefnu til langrar framtíðar um hvernig þeir vilja sjá nýsköpun þróast í landinu. Við vitum að hagnýt staðbundin þekking auðgar atvinnulífið.

Ætlunin með slíku samstarfi er m.a. að byggja upp atvinnulíf og auka verðmætasköpun á hverju svæði með sérstakri áherslu á sjálfbærni og grænar lausnir og nýsköpun og hátækni. Þetta er allt í gerjun hér á Íslandi en opinberir aðilar þurfa líka að vera leiðandi í þessari vinnu. Nú hefur í fyrsta sinn verið lögð fram klasastefna eins og lagt var upp með í stjórnarsáttmálanum. Þessi klasastefna hefur verið unnin í samstarfi við fjölda aðila og tengir vel nýsköpunarstefnu og stefnu Vísinda- og tækniráðs. Þetta klasasamstarf fellur vel að markmiðum um byggðaþróun og nýtingu staðbundinnar þekkingar. Klasar hafa verið að myndast víða um land og það má aðlaga þá að aðstæðum á hverju svæði. Ég held að þeir klasar sem hafa verið að fara af stað, bæði varðandi sjávarklasa, ferðaþjónustu og jarðvarma, séu dæmi um gott gengi í þeim efnum.

Það samstarf er til að bæta nýtingu á orkuauðlindum á því landsvæði. Bæði þessi verkefni falla vel að hugmyndinni um hringrásarhagkerfið, um minni sóun og sjálfbæra nýtingu auðlinda, og kröfum samtímans um vistvænni og sjálfbærari framtíð. Klasasamstarf er vel til þess fallið að auka aðgengi að þekkingu, hvort sem er með sterku neti klasa innan lands eða í tengslum við alþjóðlega klasa sem opna dyr að alþjóðlegu rannsóknarstarfi og samstarfi á því sviði. Þau verkefni sem ég nefndi eiga það sameiginlegt að að þeim standa opinberir aðilar sem treystir einmitt það hlutverk sem þeim er ætlað í stefnunni, að verja gegn markaðsbrestum og styrkja innviði og vistkerfi nýsköpunar í landinu.

ríkið og opinberir aðilar séu mótandi í þeirri stefnu sem við ætlum að byggja upp á sjálfbæran hátt til framtíðar í nýsköpun í landinu, þjóðinni

Ég vil byrja á því að þakka hæstv. ráðherra fyrir skýrsluna og hrósa fyrir að hún skili sér innan gefins tímaramma. Það hefur oft gleymst, það er ekki alltaf sem það gerist. Mér finnst þessi umræða merkilega góð.

geymir nákvæmlega það sem þingsályktunartillagan mælir fyrir um, sýn og stefnu, ekki er verið að þvæla inn framkvæmdaþættinum.

getum við sagt, að tillagan var samþykkt á Alþingi þann 12. mars, með fulltingi flutningsmanna úr öllum þingflokkum sem sæti eiga á Alþingi. Það má kannski segja „ekki seinna vænna“ þar sem heimurinn er vonandi á hraðri leið út úr Covid og inn í nýtt, grænna, stafrænna, skapandi hagkerfi sem nýsköpun og klasasamvinna getur skipt sköpum og opinber klasastefna getur orðið lykilstoð í allri nýsköpun. Þeim áfanga sem við ræðum í þessari skýrslu

vegna þess að við erum hér með klasana, sem komið er inn á í skýrslunni, í ákveðnu þroskaferli og við erum eftir á í því þroskaferli ef við berum okkur saman við aðrar þjóðir. Það er það sem ég þarf að þarf að koma á framfæri og hefur komið fram í umræðunni hér: Hvernig eigum við að nýta þær stoðir sem þó er búið að byggja upp til að styðja við klasa sem eru sjálfsprottnir? Þá sögu þekkjum við frá Evrópu og þeim þjóðum sem eru komnar lengra. Það er kannski mikilvægast þegar við horfum til þróunar klasa í heiminum að við þurfum að horfast í augu við og viðurkenna að á sviði nýsköpunar þarf að formgera samvinnu hins opinbera og atvinnulífsins og byggja þannig upp tækifærin. Klasar hafa löngu sannað gildi sitt sem öflugasta tækið til að auka samkeppnishæfni og atvinnuuppbyggingu

og atvinnulífið vinni saman með það tæki sem klasi er og sæki margfeldisáhrifin sem af þeirri samvinnu geta orðið. Þetta er þekkt tregða á mörgum sviðum og í báðar áttir. Tregða sem var víða í árdaga formlegra klasa hjá þjóðum sem hafa áttað sig á þessu, hafa þegar stigið skrefið, hafa þegar mótað opinbera klasastefnu. Þetta er allt tekið ágætlega saman í skýrslunni, það er vel, án þess að gera það í löngu máli. Það er mikilvægt. Við höfum ekki

Nú þarf að fara í þá vinnu að ramma inn þær hugmyndir sem settar eru fram í skýrslunni og kortleggja betur og útfæra sýnina og kortleggja betur klasaumhverfið og möguleikana.

Við erum ekki með einhverja nýja uppfinningu. Við erum ekki að taka afstöðu til einhvers ákveðins geira. Þetta er verkfæri til að sækja fram. Þetta er viðurkennt verkfæri sem liggur fyrir að virkar mjög vel og þetta snýst í grunninn um samstarf.

Við erum í samtali við Samtök verslunar og þjónustu og VR sem hafa unnið saman að möguleika á klasa til að taka á þeim breytingum sem eru fram undan þegar kemur að stafrænni umbreytingu sem mun hafa mikil áhrif á marga hópa.

Það kom fram áðan að við værum lítið að gera í uppbyggingu stafrænna smiðja. Það er svo sannarlega ekki rétt af því að við erum að gera samninga mjög víða og það tengist einmitt mikið svæðisbundnu klasasamstarfi sem er að spretta upp úti um allt land. Farið er yfir þessi dæmi um klasasamstarf

Virðulegi forseti. Það er nokkur vandi á höndum því að nefndarálitið er svo langt í þessu mikilvæga og merkilega máli.

meiri hlutinn leggur til að verði gerðar á frumvarpinu. Þetta er sem sagt frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum um skipta búsetu barns. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bryndísi Helgadóttur, Berglindi Báru Sigurjónsdóttur og Svanhildi Þorbjörnsdóttur frá dómsmálaráðuneyti, Steinunni Bergmann frá Félagsráðgjafafélagi Íslands, Guðnýju Björk Eydal og Sigrúnu Júlíusdóttur frá félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, Þóru Jónsdóttur frá Barnaheillum, Heiðu Björgu Pálmadóttur og Ingva Snæ Einarsson frá Barnaverndarstofu, Jón Pétursson og Guðrúnu Jónsdóttur frá Vestmannaeyjabæ, Valgerði Rún Benediktsdóttur og Maríu Kristjánsdóttur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Maríu Júlíu Rúnarsdóttur frá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, Elínu Ölmu Arthursdóttur og Helga Samúel Guðnason frá Skattinum, Indriða Örn Árnason, Soffíu Felixdóttur og Karen Benediktsdóttur frá Þjóðskrá Íslands, Önnu Láru Steindal frá Landssamtökunum Þroskahjálp, Sigurveigu Þórhallsdóttur frá umboðsmanni barna, Lúðvík Júlíusson og Dögg Pálsdóttur stundakennara við Háskólann í Reykjavík. Nefndinni bárust umsagnir frá Barnaheillum, Barnaverndarstofu, Félagi um foreldrajafnrétti, félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, Félagsráðgjafafélagi Íslands, Kvenréttindafélagi Íslands, Landssamtökunum Þroskahjálp, Lúðvík Júlíussyni, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Skattinum, sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, Tryggingastofnun ríkisins, umboðsmanni barna, Vestmannaeyjabæ og Þjóðskrá Íslands. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á barnalögum sem snúa að því að lögfesta ákvæði um heimild foreldra til þess að semja um skipta búsetu barns og helstu réttaráhrif þess, rýmka ákvæði laganna um framfærslu barns og meðlag og skýra ákvæði um þátttöku barns. Hér fylgja í nefndaráliti nokkrar síður af helstu umfjöllunarefnum sem komu fyrir nefndina. Ég sleppi meginefni þess máls en vil þó fjalla um það sem tók býsna mikinn tíma og útheimti nokkra yfirlegu, þ.e. um þann hluta af þessu máli öllu saman sem snýr að fötluðum börnum. Við meðferð málsins var bent á mikilvægi þess að fötluð börn nytu í raun sömu tækifæra til búsetu á heimilum beggja foreldra og yrði ekki mismunað á grundvelli fötlunar. Þá gæti aðstöðumunur milli foreldra og heimila leitt til takmarkaðrar umgengni barns við annað foreldri vegna skorts á nauðsynlegum hjálpartækjum eða á sértækri þjónustu vegna fötlunar. Mikilvægt sé að barn fái alla nauðsynlega þjónustu og stuðning á heimilum beggja foreldra sinna, óháð því hvort um sé að ræða lögheimili, búsetuheimili eða umgengnisheimili. Að auki þurfi að tryggja að foreldrar sem fara með sameiginlega forsjá, hvort sem þau gera með sér samning um skipta búsetu eða ekki, hafi jafnan aðgang að upplýsingum um fötluð börn sín. Meiri hlutinn tekur undir að sérstaklega þurfi að huga að stöðu fatlaðra barna í þessu samhengi og telur mikilvægt að lög og reglur verði endurskoðuð sem fyrst, fyrst, m.a. til að tryggja að þessi hópur barna njóti þess réttar að umgangast báða foreldra sína og nýta þau úrræði sem frumvarpið kveður á um. Fyrir liggur að breyta þurfi reglugerð um styrki vegna hjálpartækja heimili barna í skiptri búsetu. Það þurfi hins vegar að meta umfang þeirrar breytingar og til hvaða hjálpartækja slíkar breytingar eigi að ná fyrst og fremst. Þá sé ljóst að um umtalsverðan kostnað geti verið að ræða. Meiri hlutinn bendir einnig á skýrslu starfshóps um hjálpartæki frá september 2019. Ein tillagna hópsins felur m.a. í sér að reglugerðir sem lúta að hjálpartækjum skilgreiningu á hugtakinu hjálpartæki verði endurskoðaðar í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og bent er á fleiri reglugerðir sem þarfnast endurskoðunar og samræmingar. Með hliðsjón af framangreindu áréttar meiri hlutinn mikilvægi þess að regluverk verði endurskoðað fyrir gildistöku laganna enda mikilvægt að börn og foreldrar geti nýtt úrræðið

m.a. fram að ekki sé unnt að flytja annaðhvort lögheimili eða búsetuheimili barns úr landi nema Þjóðskrá Íslands hafi borist tilkynning um brottfall samnings eða dómsáttar um skipta búsetu. Nefndinni var bent á að við flutning frá Íslandi til annarra Norðurlanda gildi Norðurlandasamningur um almannaskráningu. Samkvæmt samningnum sé það innflutningsríkið sem taki ákvörðun um skráningu samkvæmt þeim lögum sem þar gildi. Þegar innflutningsríkið tilkynni um flutning einstaklinga beri brottflutningsríkinu að breyta skráningu til samræmis við það, enda séu þeir skráðir í innflutningsríkinu. Staðfesting um brottfall samnings um skipta búsetu þyrfti því að berast Þjóðskrá Íslands áður en flutt væri frá Íslandi til annarra Norðurlanda. Að mati meiri hlutans þykir rétt að leggja til breytingar á 6. gr. og b-lið 5. tölul. 30. gr. frumvarpsins og taka af öll tvímæli um að samningur um skipta búsetu barns falli sjálfkrafa úr gildi ef annað foreldri flytur úr landi. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að forsendur skiptrar búsetu séu ekki fyrir hendi ef foreldrar barns búa hvort í sínu landinu. Meiri hlutinn telur því eðlilegt að gera ráð fyrir að samningar um skipta búsetu falli úr gildi við þessar aðstæður án þess að sýslumaður þurfi sérstaklega að staðfesta brottfall þeirra. Meiri hlutinn áréttar samt sem áður að öðru foreldri er óheimilt að fara með barn úr landi án samþykkis hins foreldris ef forsjá barns er sameiginleg. Ef samið hefur verið um skipta búsetu barns og annað foreldri er ósátt við fyrirhugaðan flutning hins foreldris úr landi má gera ráð fyrir að óskað verði sérstaklega eftir brottfalli samningsins. Í tilvikum þegar foreldri eða foreldrar óska ekki eftir brottfalli muni samningur eigi að síður falla sjálfkrafa úr gildi óháð því til hvaða lands foreldrið flytur. Telja verður að Norðurlandasamningur um almannaskráningu hafi fyrst og fremst áhrif á feril skráningar en ekki efnisleg réttaráhrif. Samkvæmt þeirri breytingu sem meiri hlutinn leggur til má líta svo á að ef annað foreldri flytur til einhvers af Norðurlöndunum þá falli samningur um skipta búsetu sjálfkrafa úr gildi þegar það foreldri óskar skráningar í innflutningsríkinu. Þjóðskrá Íslands breytir þá skráningu hér á landi til samræmis þegar innflutningsríkið tilkynnir um flutning. Ef annað foreldri flytur til lands utan Norðurlandanna má á hinn bóginn líta svo á að samningur falli sjálfkrafa úr gildi þegar foreldrið tilkynnir Þjóðskrá Íslands um flutning. Þá má geta þess að sjálfkrafa brottfall samnings um skipta búsetu við flutning annars foreldris úr landi þykir styrkja sjónarmið sem snúa að mögulegu ólögmætu brottnámi barns úr landi.

Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að orðalag um rétt barns til að tjá sig skv. 8. og 13. gr. frumvarpsins væri ekki að fullu í samræmi við orðalag 12. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt barnasáttmálanum skuli barni gefinn kostur á að tjá skoðun sína í öllum málum sem það varði, en að tekið verði tillit til skoðana barns eftir aldri og þroska. Þannig sé það ekki háð aldri og þroska barns hvort barni sé gefinn kostur á að tjá sig um mál sem það varðar. Aftur á móti komu fram sjónarmið um að orðalagið væri í samræmi við barnasáttmálann. Réttur barns til að tjá sig ætti í sjálfu sér að leiða af 1. gr. barnalaga og 12. gr. barnasáttmálans. Meiri hlutinn bendir þó á að í framkvæmd hafi yngri börn ekki alltaf fengið að tjá sig og því telur meiri hlutinn vera ástæðu til að skerpa á orðalaginu enn frekar en lagt er til í frumvarpinu. Meiri hlutinn telur mikilvægt að tryggja rétt barns til að tjá sig og með því að samræma orðalagið enn frekar við barnasáttmálann

Þá leggjum við til breytingartillögu við 22. gr. Í 3. mgr. þeirrar greinar kemur fram að foreldrar geti óskað staðfestingar á samningi um meðlag sem ákveðið hefur verið samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins. Á þetta einungis við ef barn á fasta búsetu hjá öðru foreldra sinna. Í ákvæðinu virðist hins vegar hafa láðst að taka fram að foreldrar geti einnig gert sátt fyrir dómi um greiðslu meðlags, líkt og kveðið er á um í 55. gr. barnalaga, enda geta meðlagsmál komið til kasta dómara í vissum tilvikum. Fari svo að samkomulag takist fyrir dómi um meðlagsgreiðslur er hagfelldast að úr málinu verði leyst með dómsátt. Til að taka af öll tvímæli um að foreldrar geti einnig gert sátt fyrir dómi um greiðslu meðlags leggur meiri hlutinn til breytingar þess efnis. Einnig leggur meiri hlutinn til breytingar á 24. gr. Í a-lið þeirrar greinar kemur fram sú meginregla að ef barn á fasta búsetu hjá öðru foreldra sinna og foreldra greinir á um skiptingu framfærslukostnaðar geti sýslumaður úrskurðað það foreldri sem barn býr ekki hjá til að greiða meðlag með barninu. Meiri hlutinn bendir á að foreldra getur ýmist greint á um skiptingu framfærslukostnaðar og annað þeirra valið að krefjast úrskurðar um meðlag eða foreldrar verið sammála um að greitt verði meðlag en greint á um fjárhæð meðlagsins. Meiri hlutinn leggur því til orðalagsbreytingu á ákvæðinu í samræmi við aðrar breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu, þannig að í stað „ágreinings um skiptingu framfærslukostnaðar“ komi „ágreinings um framfærslu“.

Meiri hlutinn áréttar sérstaklega að ákvæðið á einungis við um frumákvörðun meðlags og getur því ekki átt við þegar fyrir liggur samningur um framfærslu barns eða dómsátt um meðlag. Ákvæði 2. mgr. 64. gr. laganna á við þegar krafist er breytinga á fyrirliggjandi samningi foreldra um skiptingu framfærslu eða meðlag eða dómsátt um meðlag.

Þá leggjum við einnig til breytingar eða öllu heldur nýja 28. gr. Ákvæði 64. gr. barnalaga afmarkar nánar skilyrði þess að krefjast megi breytinga á fyrirliggjandi samningi eða dómsátt.

að ákvæðið eigi við um alla samninga foreldra um framfærslu, sbr. 55. gr., þ.e. þegar samið hefur verið um skiptingu kostnaðar vegna framfærslunnar eða samið um greiðslu meðlags. Ef foreldra greinir á um breytingar á framfærslu barns getur sýslumaður samkvæmt barnalögum þó eingöngu úrskurðað um greiðslu meðlags, óháð því hvers konar samningur liggur

Rétt er að gera ráð fyrir að undir það geti fallið sú staða að foreldra greini á um hvort samningur um skiptingu kostnaðar vegna framfærslu barns hafi verið efndur með þeim hætti sem samningurinn kveður á um. Ef svo er ekki getur verið ástæða til þess að gera breytingar og úrskurða í stað þess um greiðslu meðlags. Í 2. mgr. 64. gr. laganna er tekið fram að ákvörðun um meðlag, sem fallið er í gjalddaga áður en krafa er uppi höfð, verði ekki breytt nema alveg sérstakar ástæður leiði til þess.

Hefur það í för með sér samsvarandi efnisreglu og nú gildir, að þegar krafist er breytinga á fyrirliggjandi samningi verði ekki úrskurðað um meðlag aftur í tímann nema sérstaklega standi á. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til barnalaga er tekið fram að grafast þurfi fyrir um það hvers vegna meðlagskrafa var ekki sett fram fyrr og áréttað að ljóst þyki að skilyrði ákvæðisins um breytingu aftur í tímann séu mjög ströng, sbr. orðalagið „alveg sérstakar ástæður“. Gert er ráð fyrir að hið sama eigi hér við. Þó ber að árétta að taka má tillit til þess að munur er á samningum um skiptingu framfærslukostnaðar og samningum um meðlag þegar kemur að innheimtuúrræðum. Foreldri sem krefst breytinga á staðfestum samningi um meðlag hefur þannig haft mun betri tök á að innheimta framfærslu barnsins úr hendi hins. Ef foreldri krefst þess að úrskurður um meðlag komi í stað samnings um skiptingu framfærslukostnaðar gæti þurft að líta sérstaklega til þess, þegar metið er hvort meðlag verði ákvarðað aftur í tímann, hvort og hversu lengi það liggi fyrir að sá sem krafa beinist að hafi látið hjá líða að sinna framfærsluskyldu sinni.

og færa til samræmis við umfjöllun í greinargerð með frumvarpinu um að útreikningur tekjuskerðingar væri aðskilinn fyrir hvort foreldri um sig og miðaðist við fjölskyldustöðu hvors þeirra um sig í árslok. Meiri hlutinn telur þær breytingar til bóta og leggur til breytingar þess efnis. Að síðustu vil ég rétt minnast á heildarendurskoðun. Ekki liggur alveg fyrir hvaða áhrif fyrirkomulag um skipta búsetu og framkvæmd þess hafi á kynin og ólíka hópa og í þeim efnum vísar meiri hlutinn m.a. til umfjöllunar um fyrirkomulag á útreikningi barnabóta í tengslum við skipta búsetu. Þrátt fyrir framangreint telur meiri hlutinn mikilvægt að frumvarpið verði að lögum þar sem það felur í sér þarfar breytingar. Áður hefur komið fram að meiri hlutinn telur vera tilefni til að barnalögin sæti heildarendurskoðun. Mikilvægt er að innan þriggja ára frá samþykkt frumvarpsins fari fram endurskoðun, einkum á fyrirkomulagi um skipta búsetu og framkvæmd þess, eins og með útreikning barnabóta, en áréttar í þessu samhengi að fleiri atriði þurfi þurfi að taka til endurskoðunar, m.a. í ljósi laga um kynrænt sjálfræði og atriða sem snúa að framfærslu og meðlagi. Meiri hlutinn leggur til að við barnalögin verði bætt bráðabirgðaákvæði þess efnis og leggur jafnframt til að dómsmálaráðherra kynni niðurstöður heildarendurskoðunar eigi síðar en á haustþingi 2024. Að öðru leyti leggur meiri hlutinn til breytingar sem eru tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa áhrif á efni frumvarpsins. Með hliðsjón af framangreindu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerðar eru tillögur um á sérstöku þingskjali og fylgja með þingmálinu. Ég vil geta þess að

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka

hér fyrir neinum nýjum sannleika. Hér er verið að setja umgjörð utan um ákveðið fjölskylduform, aðstæður fjölskyldna sem eru auðvitað þegar fyrir hendi.

barna. Svo að hið augljósa sé sagt, sem ætti náttúrlega að blasa við í ljósi þess að ég er á þessu nefndaráliti, er ég þeirrar skoðunar að hér hafi góð vinna farið fram og er samþykk þessu máli.

Með vísan til þess að þessi vinna hefur átt sér langan aðdraganda, hefur tekið tímann sinn, eðlilega, enda er hér töluvert mikið regluverk að baki, og með vísan til þess að þetta frumvarp á ekki að taka gildi fyrr en í janúar 2022, þá var tíminn sannarlega með okkur um að hnýta þá stærstu hnúta sem út af standa. Og ég var framan af mjög hugsi yfir því að þarna ætti að skilja eftir ákveðinn hóp barna og áhyggjur mínar minnkuðu ekki eftir því sem á leið.

það hefði átt að tryggja fjölskyldum barna sem eru með ákveðna fötlun sömu tækifæri og öðrum börnum. Það hefði verið rétt og eðlilegt að stíga það skref núna,

um réttindi fatlaðs fólks. Í ljósi hins langa aðdraganda þessa frumvarps hefði vel mátt leysa úr þeim vandkvæðum sem hér eru uppi. Kostnaðargreining og annað er einfaldlega vinna sem hefði átt að vinnast samhliða og gögn sem nefndin hefði átt að hafa undir höndum nú þegar.

að barn sem er í skiptri búsetu samkvæmt barnalögum eigi rétt á sömu þjónustu á lögheimili annars vegar og búsetuheimili hins vegar, jafnframt að sé barn í skiptri búsetu samkvæmt barnalögum en sé með lögheimili og búsetuheimili hvort í sínu sveitarfélaginu þá eigi það rétt til þjónustu eða aðstoðar í báðum sveitarfélögum, séu skilyrði að öðru leyti uppfyllt.

að bæta úr því síðar meir en ekkert okkar sem erum inni í þingsal hefur neina fullvissu um hvenær það verður eða með hvaða hætti.

að kerfin í kringum börn eigi að tala saman til að tryggja að réttar barna sé gætt í hvívetna. Ég er þeirrar skoðunar að frumvarpið, hvað varðar þennan afmarkaða þátt,

ég er ánægð með að gera eigi úttekt á því og meta svo í kjölfarið hvernig veruleika þeirra fjölskyldna verði þá mætt, verði það niðurstaðan að það séu einhver óvænt áhrif á foreldra að þessu leyti. Það er reyndar líka reyndin hvað varðar meðlag og framfærslu að öðru leyti og ég hef nú talað fyrir því innan nefndarinnar að ég hefði áhyggjur af því, þegar

mögulega minna aðgengileg fyrir tekjulága foreldra, þar sem í einhverjum tilvikum mun annað foreldrið sjá að með því að helminga bætur

en það eru mér vissulega mikil vonbrigði að vinna okkar í nefndinni skuli ekki hafa leitt til þess að þeir nefndarmenn sem eru á þessu nefndaráliti væru reiðubúnir að vera með okkur þingmönnum þremur í því að loka

að halda eða hjálpartækjum á báðum heimilum til að unnt sé að notfæra sér þetta úrræði og mér hefði fundist mun betri bragur á því ef við hefðum borið gæfu til að loka málinu með þeim hætti.

tek ég heils hugar undir fyrirvara og breytingartillögu minni hluta nefndarinnar um málefni fatlaðra barna. Auðvitað hefði sú vinna átt að eiga sér stað samhliða.

Við ræðum mikið um jafnrétti kynjanna, jafnrétti mæðra og feðra og þeirra hópa sem sinna börnum og á vinnumarkaðnum og fleiri stöðum í samfélaginu. Til að vera trúverðug í því þurfum við líka við líka að passa upp á hluti eins og þennan. Það getur verið mjög særandi fyrir fólk að rekast á veggi kerfislægrar útilokunar. Undir núverandi fyrirkomulagi er það bara þannig. Það er auðvitað alveg úrelt sjónarmið

Þó að samband foreldra gangi einhverra hluta vegna ekki upp og fólk sjái ekki annað í stöðunni en að skilja er það í langflestum tilfellum svo að fólk hefur jú áhuga á að skilja við makann en ekki áhuga á að skilja við börnin sín. Það er eiginlega alveg ótrúlegt að þetta skuli ekki hafa verið lagað fyrir lifandis löngu. Undir núverandi kerfi er það svo að sjálfkrafa, jafnvel þó að fólk sé með sameiginlegt forræði,

Virðulegur forseti. Ég vil eins og aðrir þingmenn fagna þessu máli og fagna því að það sé komið út úr nefnd. Einnig var mælt fyrir þessu máli á síðasta þingi en ekki náðist að klára það þá.

þess, sem eru ekki bara lögin sjálf og sá rammi sem við búum til hér, heldur líka framkvæmdin. Þegar kemur að börnum sem búa á tveimur heimilum, eiga foreldra sem hafa skilið og fara sameiginlega með forsjá, þá er eitthvað mikið að í kerfinu okkar. Eitt er lagaramminn og hvernig höldum utan um það, en hitt er framkvæmdin. Það er algerlega óásættanlegt að við séum enn að vinna eftir einhverju gömlu kerfi. Þjóðskrá bjó til á sínum tíma eitthvað sem heitir fjölskyldunúmer og ætlaðist líklega aldrei til þess að það yrði notað eins og það er notað í dag. En það er engu að síður þannig að opinberar stofnanir, bankastofnanir og tryggingafélög og aðrir á markaði nota þessar upplýsingar úr þjóðskrá og skilgreina þá barnið undir þessu fjölskyldunúmeri. Fjölskyldunúmer er elsta kennitala á heimili

Að sama skapi þekkir maður umræðuna um að foreldri fer með barnið sitt í banka og ætlar að stofna bankabók en getur það ekki vegna þess að barnið er ekki með skráð lögheimili á sama stað og foreldrið. Engu að síður er foreldrið skráð sem forsjárforeldri.

að geta unnið með nýtt kerfi og nýja upplýsingagjöf. Ég nota hvert tækifæri sem tengist börnum til að benda á þetta því að dæmin eru mýmörg. Okkur hættir oft til, eins og í þessu máli, sem er bara mjög gott, að flækja það því að það eru alltaf einhver einstök dæmi sem eru aðeins öðruvísi og þarf að vinna með og flækja málin enn frekar.

Það er óásættanlegt þegar foreldrum eru í rauninni sett takmörk við að sinna skyldum sínum. Foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum, í það minnsta til 18 ára aldurs lögum samkvæmt og oft svolítið fram yfir það,

frá hæstv. dómsmálaráðherra. Við erum með breytingartillögur sem heyra í rauninni undir hæstv. félags- og barnamálaráðherra, og líklega er það sem flækir svona mál hvað mest

réttindi barnsins séu höfð að leiðarljósi og að foreldrar hafi tækifæri til að sinna skyldum sínum. Á sama tíma og ég vona að við getum klárað þetta mál, sem er mjög brýnt, vil ég líka hvetja okkur öll til þess að sinna eftirlitshlutverki okkar þannig að framkvæmdarvaldið, ráðuneytin og stofnanir undir þeim, hafi tæki og tól til að vinna í samræmi við vilja löggjafans, sem er auðvitað sá

á hv. þingmenn tala um hitt og þetta sem viðkemur réttindum barna og því hvernig kerfið virkar, hvað við þurfum og getum og viljum gera til að breyta og bæta. Mér var

ráða sérfræðinga sem búa til módel að því hvernig þessi batterí geta unnið saman. Við erum alltaf að grafa okkur dýpra

Það var ekki meira í dag um þetta mál nema að við ættum kannski bara að brenna kerfið og byggja það upp á nýtt.

markaðsgæslu og mælifræði verði færð frá Neytendastofu til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og verkefni á sviði rafrænnar auðkenningar og traustþjónustu verði færð til Póst- og fjarskiptastofnunar.

Þá kemur fram í minnisblaði frá ráðuneytinu að umhverfis- og samgöngunefnd hefur til umfjöllunar frumvarp til laga um Fjarskiptastofu, 506. mál, sem ætlað er að leysa af hólmi lög um Póst- og fjarskiptastofnun.

Í minnisblaði ráðuneytisins kemur fram að fenginn hafi verið utanaðkomandi ráðgjafi til þess að annast sviðsmyndagreiningu fyrir verkefni á neytendaréttarsviði stofnunarinnar. Stefnt sé að heildstæðri endurskipulagningu á verkefnum þegar greiningin liggur fyrir. Framtíðarsýn fyrir skipulag stofnana og verkefna á sviði neytendaréttar

Meiri hlutinn leggur áherslu á að við mótun stofnanaumgjarðar mála á sviði neytendaréttar sé lögð áhersla á hagkvæmni, aukin gæði og skilvirkni í þágu atvinnulífsins og neytenda. Herra forseti. Í frumvarpinu er lagt til að lögin öðlist gildi 1. apríl næstkomandi. Ljóst er að undirbúningur að tilfærslu verkefna milli stofnana mun hins vegar taka lengri tíma. Meiri hlutinn leggur því til að gildistöku verði frestað til 1. október 2021. Aðrar breytingartillögur sem lagðar eru til eru tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif.

Undir nefndarálitið skrifa hv. þingmenn, sá er hér stendur, Óli Björn Kárason, Jón Steindór Valdimarsson, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Þórarinn Ingi Pétursson.

Herra forseti. Með þessu frumvarpi er verið að færa verkefni frá Neytendastofu yfir á aðrar stofnanir. Í greinargerð með frumvarpinu er ýjað að því að síðan eigi að leggja Neytendastofu niður, enda verður Neytendastofa ansi lítil stofnun eftir þessar breytingar. Með leyfi forseta stendur í greinargerðinni með frumvarpinu: „Ekki er gert ráð fyrir að að Neytendastofa verði lögð niður heldur að Neytendastofa sinni enn um sinn verkefnum á sviði neytendaréttar.“ Síðan er talað um að endurskoða eigi á þessu ári ýmis verkefni þessu tengd. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort hann geti ekki tekið undir það með mér að það sé ekki mikil tillitssemi gagnvart starfsfólki Neytendastofu að boða í greinargerð með frumvarpi að leggja eigi störfin þeirra niður. Er hv. þingmaður ekki sammála því að þegar færa á stór verkefni á milli stofnana eða sameina stofnanir þá skipti mjög miklu máli þessi mannlegi þáttur og hvernig unnið er með starfsmönnunum að breytingunum? Hvað vill hv. þingmaður segja um það að hæstv. ráðherra neytendamála

endurskipuleggja stofnanir ríkisins með það að markmiði að ná fram aukinni hagræðingu og efla

hvort hann telji ekki að áður en farið sé út í svona breytingar hefði verið skynsamlegra að setja niður stefnumörkun fyrir

og meðflutningsmenn með henni eru úr öllum flokkum, þar sem einmitt er rætt um slíkt. Neytendasamtökin hafa áhyggjur af því

reiðhjóla og snuða frá Neytendastofu, eða þá rafretta eins og lagt er til. Getur hv. þingmaður tekið undir með mér og Neytendasamtökunum

stjórnsýsluverkefni á sviði mælifræði vöruöryggismála og opinberrar markaðsgæslu til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar,

Fyrsti minni hluti furðar sig á því að ráðherra neytendamála leggi fram þær breytingar sem frumvarpið kveður á um án þess að farið hafi verið í heildarstefnumótun fyrir málefni neytenda. Málefni neytenda hér á landi hafa liðið fyrir hringlandahátt og skort á framtíðarsýn líkt og Neytendasamtökin benda á í umsögn sinni um frumvarpið. Frumvarpið ber þess merki að vera ekki vel undirbúið. Engin vönduð rannsókn eða greining hefur farið fram á tilhögun neytendamála hér á landi og ekki liggur fyrir hvaða fyrirkomulag sé best til framtíðar. Engin óháð úttekt hefur farið fram á starfsemi Neytendastofu eða flutningi verkefna frá stofnuninni. Önnur norræn ríki hafa öfluga neytendavernd og mættu stjórnvöld líta til reynslu þeirra og skoða vel kosti og galla þess að setja á fót embætti umboðsmanns neytenda sem hefði ríkar valdheimildir. Neytendaréttarsvið gæti heyrt undir slíkt embætti svo dæmi sé tekið. Neytendamál eru mjög mikilvæg og brýnt að þeim sé búinn skýr rammi til framtíðar. Órökstuddar breytingar eru málaflokknum síst til framdráttar. Leiðbeiningar fjármála- og efnahagsráðuneytisins um sameiningu ríkisstofnana sem einnig eiga við um flutning verkefna á milli stofnana hafa verið hunsaðar við samningu frumvarpsins. Í leiðbeiningunum kemur meðal annars fram að hlutaðeigandi ráðuneyti þurfi að gæta þess að breytingin sé vel undirbúin. Fyrsta skrefið sé að fela hópi manna að gera frumathugun áður en ákvörðun sé tekin. Vinnan felist einkum í því að fjalla um stöðuna, móta framtíðarsýn, setja skýr markmið með breytingunni, velja viðmiðanir, skoða valkosti, greina hindranir og fjalla um álitamál. Tilfærslu á verkefnum á milli stofnana fylgi yfirleitt bæði kostir og gallar sem ætti að vega og meta með tilliti til annarra valkosta. Ekki eigi að breyta breytinganna vegna heldur sem leið til að ná öðrum markmiðum. Höfuðmarkmið frumvarpsins virðist vera að fækka ríkisstofnunum. Það getur verið ágætt markmið í sjálfu sér ef með tilfærslu verkefna fengist faglegur ávinningur og betri þjónusta eða fjárhagslegur ávinningur án þess að fagleg sjónarmið og hagur almennings sé fyrir borð borinn. Í leiðbeiningum fjármála- og efnahagsráðuneytisins kemur einnig fram að mikilvægt sé að ráðuneyti hrindi ákvörðun um breytingar strax í framkvæmd til að eyða óvissu og gæta þurfi sérstaklega að mannlega þættinum. Alltaf megi búast við að skoðanir verði skiptar um breytingarnar og fólk sjái bæði ógnir og tækifæri í þeim. Til þess að auka samstöðu starfsfólks er því afar mikilvægt að vekja sem mestan áhuga á framtíðarsýninni og markmiðunum sem stefnt er að. Fyrsti minni hluti telur ljóst að ráðherra neytendamála hafi ekki kynnt sér leiðbeiningar fjármála- og efnahagsráðuneytisins áður en mælt var fyrir frumvarpinu, því alls ekki er gætt að starfsmönnum Neytendastofu og með greinargerð frumvarpsins er ýtt undir óvissu um framtíð stofnunarinnar.

Markmið endurskoðunarinnar er að fækka ríkisstofnunum og auka skilvirkni og hagkvæmni eftirlits í þágu atvinnulífs og neytenda.“ Á bls. 10 í greinargerðinni segir: „Ekki er gert ráð fyrir að Neytendastofa verði lögð niður heldur að Neytendastofa sinni enn um sinn verkefnum á sviði neytendaréttar. Neytendastofa getur þannig óskipt sinnt eftirliti með hinni eiginlegu neytendaréttarlöggjöf í samræmi við nýlegar breytingar á eftirliti stofnunarinnar

Verði frumvarpið samþykkt munu öll verkefni Neytendastofu sem ekki heyra beint undir neytendaréttarsvið verða flutt annað. Verkefnum er skipað undir stofnanir sem sinna ólíkum verkefnum. 1. minni hluti tekur undir áhyggjur Neytendasamtakanna sem snúa að að áherslur til að mynda Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar verði ómarkvissar, verkefnin stór og ólík og lítil samlegð með þeim. Í umsögn Neytendasamtakanna segir um þetta: „Þannig þekkja Neytendasamtökin ekki til stofnana í öðrum löndum sem bæði veita húsnæðislán og hafa umsjón með framkvæmd löggildingareftirlits með mælitækjum fyrirtækja. Þá er ákveðin hætta á að neytendamálin tvístrist um kerfið með þeim breytingum sem hér er verið að leggja til.“ Fyrsti minni hluti gagnrýnir harðlega að heildarstefnumörkun með skýrri framtíðarsýn hafi ekki farið fram áður en þau skref eru tekin sem frumvarpið boðar. Það er ekkert annað en slæm framkoma við starfsfólk Neytendastofu að ýta undir óvissu um starfsumhverfi og starfsöryggi starfsfólksins með skilaboðum sem ráðherra málaflokksins sendir þeim í gegnum greinargerð með frumvarpi. Fyrsti minni hluti leggur til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar sem setji strax í gang vinnu við vandaða stefnumótun í málefnum neytenda.

forkastanlegu vinnubrögð sem sýnd eru með þessum breytingum og flutningum á verkefnum frá Neytendastofu sem eru sannarlega illa ígrunduð.

En við vitum ekki til hvers þessar breytingar munu leiða. Það er hringlandaháttur í gangi í málefnum neytenda. Setja þarf skýra stefnu í þessum málaflokki og fyrr en það hefur verið gert skulum við ekki fara að krukka með ómarkvissum hætti og henda verkefnum fram og til baka inn í stofnanir þar sem verkefni eru afar ólík og samlegðaráhrif nánast

Umsagnir bárust frá Hagsmunasamtökum heimilanna, kærunefnd vöru- og þjónustukaupa, Neytendasamtökunum og Samtökum fjármálafyrirtækja. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á fyrirkomulagi ýmissa úrskurðarnefnda á sviði neytendamála. Markmið frumvarpsins er að deilur neytenda við fjármálafyrirtæki,

m.a. þegar mál heyrir undir, er til meðferðar eða hefur hlotið meðferð hjá dómstólum. Í umsögnum sem bárust nefndinni var bent á að nær öll mál sem vísað væri til kærunefndarinnar heyrðu undir lögsögu dómstóla, orðalag ákvæðisins væri því

Að höfðu samráði við ráðuneytið leggur meiri hlutinn til breytingu á orðalagi og framsetningu ákvæðisins þannig ekki verði lengur kveðið á um skyldu til að vísa frá málum af því einu að þau heyri undir lögsögu dómstóla.

b. heyra undir, eru til meðferðar eða hafa hlotið meðferð hjá öðrum viðurkenndum eða lögbundnum úrskurðaraðila sem ráðherra hefur skráð og tilkynnt eða erlendum úrskurðaraðila sem er á skrá yfir yfir tilkynnta úrskurðaraðila í deilumálum utan dómstóla á Evrópska efnahagssvæðinu, eða c. eru til meðferðar eða hafa hlotið meðferð hjá dómstólum.

Frumvarpið er á þskj. 962, mál nr. 570. Frumvarpið felur í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins sem fjallar um rétthæð ótryggðra skuldagerninga við skila- og slitameðferð. Á grundvelli tilskipunarinnar skulu tilteknar kröfur vegna innstæðna hafa aukinn forgang umfram almennar kröfur. Þá skal nýr forgangsflokkur undirskipaðra skuldagerninga vera réttlægri en almennar kröfur. Jafnframt er þar kveðið á um mismunandi rétthæð á fjármagnsgerningum og víkjandi lánum. Frumvarpið endurspeglar þessar reglur en einnig viðbótarreglur um rétthæð á ýmsum öðrum kröfum.

Í öðru lagi vil ég nefna viðbótarreglur um rétthæð krafna vegna þeirra innstæðna sem ekki er fjallað um í tilskipuninni en hún kemur ekki í veg fyrir að viðbótarreglur gildi um rétthæð annarra krafna en þar er fjallað um. Með hliðsjón af því að allar innstæður hafa verið rétthærri en almennar kröfur í forgangsröð undanfarinn áratug lagði ég áherslu á það við vinnslu frumvarpsins að slíkt fyrirkomulag gæti haldist óbreytt. Að beiðni ráðuneytisins vann Seðlabanki Íslands greiningu á álitaefninu um aukna rétthæð allra innstæðna og var niðurstaða bankans í samræmi við áherslur mínar um að rétt sé að veita öllum innstæðum forgang umfram almennar kröfur. Mig langar í þessu samhengi að benda á að fjallað er um röksemdir bankans fyrir því að veita öllum kröfum um innstæður forgang umfram almennar kröfur í kafla 3.1. í frumvarpinu. Í frumvarpinu er því lagt til að svigrúm í Evrópureglunum verði nýtt og kveðið á um aukinn forgang allra krafna vegna innstæðna.

og kröfur vegna innstæðna sem ekki eru tryggingarhæfar eru réttlægstar. Þar á milli eru svo annars vegar kröfur vegna innstæðna hjá einstaklingum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem eru umfram tryggðar innstæður og hins vegar kröfur vegna innstæðna stórra fyrirtækja sem eru umfram tryggðar innstæður. Virðulegi forseti. Þau ákvæði sem lögð eru til í frumvarpinu munu hafa jákvæð áhrif á fjármálafyrirtæki og lánardrottna. Reglur um forgangsröð krafna eru mikilvægar fyrir réttarstöðu lánardrottna þar sem þær leiða af sér fyrirsjáanleika um meðferð krafna þeirra ef fjármálafyrirtæki verður tekið til skila- eða slitameðferðar. Einnig vil ég nefna að efni frumvarpsins tryggir skýrleika varðandi skuldbindingar sem geta uppfyllt lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar. Sú krafa kveður á um nýja samsetningu eigin fjár sem ákvörðuð verður af Seðlabanka Íslands fyrir tiltekin fjármálafyrirtæki samkvæmt lögum um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. Að endingu vil ég árétta að aukinn forgangur allra innstæðna er til hagsbóta fyrir innstæðueigendur og til þess fallinn að viðhalda trausti á fjármálakerfinu. Virðulegi forseti. Ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar að aflokinni þessari umræðu og svo til 2. umr. hér í þinginu.

kveður frumvarpið á um afleiddar breytingar á lögum um útgáfu og meðferð rafeyris. Helstu breytingar frumvarpsins frá núgildandi greiðsluþjónustulögum eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi munu nýir greiðsluþjónustuveitendur, svokallaðir greiðsluvirkjendur og greiðsluupplýsingaþjónustuveitendur, verða felldir undir gildissvið greiðsluþjónustulaga. Greiðsluvirkjun felst í því að gefa greiðslufyrirmæli að beiðni notanda vegna greiðslureiknings sem vistaður er hjá öðrum greiðsluþjónustuveitanda, t.d. banka. Greiðsluvirkjandi mun þurfa starfsleyfi frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands og hann þarf að sýna fram á starfsábyrgðartryggingu eða nægilegt eigið fé áður en hann hefur starfsemi. Reikningsupplýsingaþjónusta er beinlínuþjónusta sem veitir samsteyptar upplýsingar um einn eða fleiri greiðslureikninga sem notandi greiðsluþjónustu á hjá öðrum greiðsluþjónustuveitanda, t.d. banka. Reikningsupplýsingaþjónustuveitandi þarf skráningu frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands og hann þarf að sýna fram á starfsábyrgðartryggingu áður en starfsemin hefst. Frumvarpið kveður enn fremur á um rétt neytenda til að nýta sér þessa þjónustu og ekkert samningssamband þarf á milli banka og þessara nýju aðila til að svo geti orðið. Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands er falið eftirlit með framkvæmd laganna og þessari nýju starfsemi sem lýtur ekki eftirliti nú. Á sama tíma munu hinir nýju greiðsluþjónustuveitendur fá aðgang að greiðslureikningum neytenda, með þeirra samþykki, hjá bönkum í gegnum netskilafleti sem bönkunum ber skylda til að bjóða upp á samkvæmt frumvarpinu. Frumvarpið felur í öðru lagi í sér aukna neytendavernd, m.a. þá að sjálfsábyrgð neytenda lækkar úr sem nemur jafngildi 150 evra í 50 evrur þegar greiðslumiðill eins og kort týnist eða er stolið. Í þriðja lagi er í frumvarpinu aukin áhersla á öryggi upplýsinga og skilvirkni í samskiptum allra þeirra aðila sem koma að greiðsluþjónustu en öryggi upplýsinga og samskipta er lykilatriði þegar opna á fyrir þessar nýju tegundir greiðsluþjónustu. Lagt er til að lögin taki gildi 1. júlí 2021 og að Seðlabanki Íslands setji reglur til nánari útfærslu á lögunum sem innleiða afleiddar gerðir ESB sem byggja á greiðsluþjónustutilskipuninni. Gert er ráð fyrir að reglur Seðlabanka Íslands til innleiðingar á framseldri reglugerð ESB 2018/389 um sterka sannvottun viðskiptavina og örugg boðskipti taki gildi strax í kjölfar laganna en komi ekki að fullu til framkvæmda fyrr en 10. janúar 2022. Það þýðir að bankar munu þurfa að opna prófunarumhverfi fyrir nýja greiðsluþjónustuveitendur, þ.e. greiðsluvirkjendur og reikningsupplýsingaþjónustuveitendur, við gildistöku reglna Seðlabankans en Seðlabankinn mun gegna lykilhlutverki við framkvæmd reglnanna. Lagt er til að sex mánaða þróunartíma á netskilaflötum banka gagnvart nýjum aðilum verði að fullu lokið 10. janúar 2022. Í kjölfarið geti greiðsluvirkjendur og reikningsupplýsingaþjónustuveitendur boðið neytendum þjónustu að fengnu starfsleyfi eða skráningu hjá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Virðulegi forseti. PSD2-tilskipunin hefur fengið mikla umfjöllun undanfarin ár, bæði hérlendis og erlendis. Sumir telja að hún geti haft talsverð áhrif á hefðbundna bankastarfsemi. Þetta mun tíminn leiða í ljós en ljóst er að með innleiðingu þessarar tilskipunar verða til nýir eftirlitsskyldir aðilar á fjármálamarkaði og innleiðingin ryður braut fyrir mikilvægar nýjungar á sviði greiðsluþjónustu. Þá er henni ætlað að efla öryggi í greiðslumiðlun, neytendavernd og auka samkeppni á sviði greiðsluþjónustu. Ég tel rétt að minnast á það hér að lokum að PSD2-tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn 14. júní 2019 og hún mun taka gildi á Evrópska efnahagssvæðinu á næstu mánuðum.

Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um aðgerðir gegn markaðssvikum. Frumvarpið er á þingskjali 992, mál nr. 584. Með frumvarpinu er lagt til að ákvæðum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, verði veitt lagagildi á Íslandi. Reglugerðin er í daglegu tali kölluð MAR, sem er stytting á ensku heiti hennar, með leyfi forseta, Market Abuse Regulation. Hluti af viðbrögðum G-20 ríkjanna við fjármálaáfallinu 2008 fólst í að efla eftirlit og samræma viðurlög við brotum á verðbréfamarkaði. Meðal annars með tilliti til þessa var samþykkt hjá Evrópusambandinu að setja nýjar reglur um aðgerðir gegn markaðssvikum í formi annars vegar MAR og hins vegar tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2014/57/ESB, um refsingar vegna markaðssvika. Sú síðarnefnda er betur þekkt sem markaðssvikatilskipunin eða MAD2-tilskipunin. Sú tilskipun fjallar um lágmarksrefsingar vegna markaðssvika en þar sem refsingar falla ekki innan gildissviðs EES-samningsins var gerðin ekki tekin upp í samninginn. Óháð því er talið mikilvægt að sambærileg viðurlög séu við markaðssvikum hér á landi og innan Evrópusambandsins og var því við smíði þessa frumvarps höfð hliðsjón af ákvæðum markaðssvikatilskipunarinnar. Í samræmi við nýlega þróun í lagasetningu á fjármálamarkaði hér á landi er lagt til að sett verði sérlög um aðgerðir gegn markaðssvikum. Samhliða verði gildandi ákvæði um sama efni í lögum um verðbréfaviðskipti felld brott, en þau ákvæði byggjast á eldri Evrópureglum á sama sviði. Í kjölfar innleiðingar MAR-reglugerðarinnar í íslenskan rétt munu sömu reglur gilda um aðgerðir gegn markaðssvikum hér á landi og annars staðar í Evrópu. Með því er stuðlað að heildstæðu regluverki á evrópskum verðbréfamarkaði og samræmi í viðurlögum við brotum.

tilraun markaðsaðila til að koma sér þar fyrir þar sem refsingar eru minnstar ef svo mætti njóta góðs af því að refsingar séu með ólíkum hætti í ólíkum markaðsríkjum. Í slíkri högnun felst að markaðsaðilar fara í kringum reglur um markaðssvik með því að stunda viðskipti sín fremur í einu aðildarríki en öðru til að falla undir vægari kröfur eða vægari viðurlög vegna brota. Virðulegur forseti. Meginumfjöllunarefni MAR-reglugerðarinnar er aðgerðir gegn markaðssvikum og opinber birting innherjaupplýsinga af hálfu útgefenda. Markaðssvik er hugtak sem nær yfir innherjasvik, ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga og markaðsmisnotkun. Slík háttsemi kemur í veg fyrir fullt og eðlilegt gagnsæi á markaði, sem er meginforsenda jafnra samkeppnisskilyrða og viðskipta fjárfesta á samþættum fjármálamörkuðum. Opinber birting innherjaupplýsinga af hálfu útgefenda er nauðsynleg til að koma í veg fyrir innherjasvik og til að tryggja að fjárfestar séu vel upplýstir og með því er dregið úr líkum á blekkingum. MAR-reglugerðin gildir um alla fjármálagerninga sem viðskipti eru með á skipulegum markaði, markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulögðu markaðstorgi. Hún gildir um hvers konar háttsemi og aðgerðir sem gætu haft áhrif á slíka fjármálagerninga án tillits til þess hvort háttsemin eða aðgerðirnar eiga sér stað á viðskiptavettvangi eða ekki. Hið sama á við um fjármálagerninga sem óskað hefur verið eftir að teknir séu til viðskipta á skipulegum markaði eða markaðstorgi fjármálagerninga. Samkvæmt MAR-reglugerðinni eru innherjasvik, ólögmæt miðlun innherjaupplýsinga og markaðsmisnotkun óheimil og kveður reglugerðin á um lágmarksstjórnsýsluviðurlög, sé farið gegn ákvæðum hennar hvað það varðar. Í frumvarpinu eru því stjórnsýsluviðurlög nánar útfærð. Í frumvarpinu er einnig fjallað um refsingar við brotum gegn reglugerðinni og er lagt til að refsingar við markaðssvikum hér á landi haldist óbreyttar en þær eru ýmist í samræmi við lágmarkskröfur MAR eða þyngri. Helstu breytingar sem frumvarpið felur í sér frá gildandi rétti eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi er gildissviðið rýmra og falla nú m.a. fjármálagerningar í viðskiptum á markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulögðu markaðstorgi undir gildissvið reglnanna. Sama á við um viðskipti á tilteknum mörkuðum með losunarheimildir. Hið nýja gildissvið tekur mið af þeirri þróun sem hefur orðið á fjármálamarkaði. Í öðru lagi er lágmarkstími fyrir birtingu innherjaupplýsinga á vef útgefanda lengdur úr einu ári í fimm ár. Í þriðja lagi er upplýsingaskyldu vegna frestunar á birtingu breytt með þeim hætti að upplýsa ber Fjármálaeftirlitið um að birtingu innherjaupplýsinga hafi verið frestað þegar innherjaupplýsingar hafa verið birtar. Samkvæmt gildandi fyrirkomulagi skal tilkynna Fjármálaeftirlitinu um nýtingu á heimild til frestunar jafnóðum og slík heimild er nýtt. Í fjórða lagi er kveðið á um nýjar heimildir fyrir fjármálafyrirtæki til að fresta birtingu upplýsinga sé það nauðsynlegt til að vernda efnahagsstöðugleika. fimmta lagi er fjallað sérstaklega um markaðsþreifingar sem fela í sér miðlun upplýsinga um fyrirhuguð viðskipti og skilmála þeirra, eins og t.d. umfang og kjör, sem hafa ekki verið gerðar opinberar í þeim tilgangi að kanna áhuga hugsanlegra fjárfesta til viðskiptanna. Í sjötta lagi breytist flokkun innherja og hið sama á við um innherjalista. MAR gerir t.d. ráð fyrir að innherjalistar geti verið tvískiptir, að þeir skiptist þeir skiptist í varanlega innherja og atviksbundna innherja. Auk þess þurfa útgefendur og aðilar sem starfa fyrir þeirra hönd eða á þeirra vegum, svo sem ráðgjafar, að viðhalda innherjalistum.

Í níunda lagi eru útgefendur á vaxtamarkaði fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki undanþegnir því að gera innherjalista, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Í tíunda lagi eru Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands Íslands veittar auknar valdheimildir til rannsókna og að lokum er komið á samræmdum viðmiðum um lágmarksstjórnsýsluviðurlög við brotum. Virðulegur forseti. Frumvarpið hefur áhrif á flest fyrirtæki sem starfa á verðbréfamarkaði.

Ekki er gert ráð fyrir að lagabreytingin hafi teljandi áhrif á eftirlitshlutverk Seðlabanka Íslands sem hefur í dag eftirlit með markaðssvikum hér á landi og ekki er gert ráð fyrir neinum áhrifum á ríkissjóð. Ekki er gert ráð fyrir að markaðsaðilar eða Seðlabankinn þurfi langan tíma til aðlögunar. Æskilegt er að frumvarpið taki gildi sem fyrst til að tryggja samræmi milli reglna hér á landi og annars staðar í Evrópu um markaðssvik. Þá er að lokum rétt að geta þess að í frumvarpinu er miðað við að frumvarp til nýrra laga um markaði fyrir fjármálagerninga öðlist gildi á sama tíma. Gert er ráð fyrir framlagningu síðarnefnda frumvarpsins á Alþingi í þessum mánuði. Því er m.a. ætlað að innleiða í íslenskan rétt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins

Hér verður mælt fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018. Frumvarpið er samið í mennta- og menningarmálaráðuneyti í nánu samstarfi við stofnanir sem heyra undir ráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og persónuverndarfulltrúa Stjórnarráðsins. Frumvarpið er samið til samræmis við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, sem tóku gildi hér á landi 15. júlí 2018. Í gildandi lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eru gerðar auknar kröfur til ábyrgðar- og vinnsluaðila um skýrar heimildir til vinnslu persónuupplýsinga. Í ýmsum lögum sem heyra undir málefnasvið mennta- og menningarmálaráðuneytis sem stofnanir ráðuneytisins vinna eftir er gert ráð fyrir vinnslu almennra og viðkvæmra persónuupplýsinga og í einhverjum tilvikum án þess að gert hafi verið ráð fyrir skýrum lagaheimildum til slíkrar vinnslu í samræmi við auknar kröfur persónuverndarlöggjafar. Með frumvarpinu er leitast við að styrkja vinnsluheimildir til vinnslu persónuupplýsinga fyrir stofnanir sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneyti. Frumvarpið hefur ekki áhrif á þjónustu sem hlutaðeigandi stofnun veitir einstaklingum heldur er með frumvarpinu verið að árétta réttindi skráðra einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga um þá. Málefnasvið mennta- og menningarmálaráðuneytis nær til fjölbreyttrar starfsemi, þar á meðal háskóla, vísindarannsókna, fræðslumála, námsaðstoðar, safnamála, lista og menningar, fjölmiðla og íþrótta- og æskulýðsmála. Nauðsynlegt er að styrkja lagagrundvöll fyrir heimild til vinnslu persónuupplýsinga í ýmsum lögum er lúta að framangreindri starfsemi. Ekki verða allar efnislegar breytingar taldar hér upp sem gerðar eru á ýmsum lögum. Um er að ræða breytingu á lögum um leikskóla, nr. 90/2008, lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, lögum um Menntamálastofnun, nr. 91/2015, lögum um opinberan stuðning til vísindarannsókna, nr. 3/2003, íþróttalögum, nr. 64/1998, bókasafnalögum, nr. 150/2012, lögum um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 129/1990, lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011, og lögum um háskóla, nr. 63/2006. háskóla, nr. 63/2006. Margir lagabálkar á málefnasviðum ráðuneytisins fela í sér lögbundna þjónustu menntastofnana við börn og ungmenni, þar á meðal lög um leikskóla, lög um grunnskóla og lög um framhaldsskóla og lög um háskóla. Mikilvægt er að lagastoð fyrir vinnslu persónuupplýsinga á þessu sviði sé skýr og að heimild til vinnslu persónuupplýsinga grundvallist á lagaheimild en ekki samþykki. Við vinnslu frumvarpsins var að auki horft til þess að afnema hindranir í skólakerfinu með því að veita þeim stofnunum og aðilum sem veita börnum lögbundna þjónustu heimildir til vinnslu nauðsynlegra persónuupplýsinga, en samhliða því að réttindi einstaklinga séu tryggð. Frumvarpið felur ekki í sér breytingar á þjónustu við einstaklinga sem eiga í hlut eða aukið umfang stofnanna. Eingöngu er verið að styrkja þann lagagrundvöll sem fyrir er svo viðkomandi stofnanir geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu þegar kemur að vinnslu persónuupplýsinga, sérstaklega vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga. Auk þess er verið að tryggja betur réttindi einstaklinga vegna vinnslu persónuupplýsinga þannig að hún samrýmist persónuverndarlöggjöfinni.

stjórnvalda á vefnum 3. til 16. nóvember 2020 þar sem kallað var eftir umsóknum. Þrjár umsagnir bárust frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar og ein frá einstaklingi. einstaklingi. Þar sem ekki er gert ráð fyrir að frumvarpið muni hafa í för með sér frekari fjárhagsáhrif en það frumvarp sem varð að lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, ætti enginn viðbótarkostnaður að falla á þá opinberu aðila sem frumvarpið snertir umfram það sem varð með gildistöku framangreindra laga. Með frumvarpinu eru gerðar viðeigandi breytingar á lögum sem heyra undir málefnasvið þannig að ákvæði er kveða á um vinnslu persónuupplýsinga í hinum ýmsu lögum samrýmist lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, samanber reglugerð (ESB) 2016/679. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að málinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar að lokinni þessari umræðu og gangi til 2. umr.

Að því standa, eins og kemur fram á þingskjali, auk mín, Páll Magnússon, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þorsteinn Sæmundsson,

með lögum nr. 57/2020, var komið á fót nýju úrræði, tímabundinni heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar atvinnufyrirtækja vegna aðstæðna sem skapast höfðu í kjölfar kórónuveirufaraldursins. Þar var með öðrum orðum um að ræða eina af fjölmörgum aðgerðum stjórnvalda og þingsins til að mæta tímabundnum erfiðleikum fyrirtækja sem höfðu lent í því að missa

og að sjálfsögðu átti það einkum við um ferðaþjónustufyrirtæki og fyrirtæki í tengdum greinum. Úrræðið felur í sér að

Hugmyndin var sú að það ætti að duga í þann tíma sem aðstæður væru uppi, einkum með tilliti til þess að ferðamenn væru ekki að koma til landsins og ferðaþjónustan þar af leiðandi í lamasessi.

lögaðilann sem um er að ræða. Þar skiptir kannski mestu máli að ljóst sé að rekstrarvandann megi rekja til faraldursins en ekki annarra aðstæðna.

Fleiri skilyrði eru tilgreind en til að gera langa sögu stutta var gert ráð fyrir því í lögunum sem samþykkt voru síðasta sumar að heimild til að sækja um

að síðasta vor og sumar vonuðust flestir til þess að þeir fjárhagslegu erfiðleikar sem rekja mætti til kórónuveirufaraldursins myndu eingöngu standa í nokkra mánuði og að atvinnulífið myndi tiltölulega fljótt taka við sér aftur, þar á meðal ferðaþjónustan. Þess vegna var heimildin gerð tímabundin og miðuð við áramótin 2020–2021. Eins og kemur fram í greinargerðinni hefur hins vegar komið í ljós að áhrif faraldursins vara mun lengur en búist var við í upphafi og ljóst að ferðaþjónustan og tengd starfsemi þarf áfram að glíma við afleiðingar faraldursins langt fram eftir þessu ári. bjartsýnustu spár rætist um bóluefnadreifingu hér á landi og erlendis og möguleika á ferðalögum sem geta komið í kjölfarið held held ég að óhætt sé að reikna með að stór hluti þessa árs verði mjög erfiður fyrir mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu. Það var því mat meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar að það væri tilefni til þess að bjóða áfram upp á þetta úrræði sem eitt af mörgum úrræðum sem fyrirtækjum sem eru í vanda af þessum sökum standa til boða.

til þess að gera það út þetta ár. Þá erum við að tala um að unnt verði að sækja um greiðsluskjól, eins og þetta úrræði hefur verið nefnt, til 1. janúar 2022, þ.e. út þetta ár.

þar verði bætt við ákvæði þar sem heimilt verði að miða við tiltekið tímabil á árinu 2019 vegna þess að það liggur auðvitað fyrir að ef miðað væri við síðasta ár, þ.e. árið 2020, þá væri verið að bera saman við tímabil þar sem fyrirtækin voru hvort sem er í lamasessi. lamasessi. Ef úrræðið á að ná tilgangi sínum fyrir þau fyrirtæki sem hugsanlega koma til með að nýta sér það eftir gildistöku laganna og til ársloka þarf að vera heimilt að miða ekki við síðasta ár heldur árið 2019, sambærilegt viðmiðunartímabil 2019.

Ég ætla ekki að hafa orð mín fleiri, herra forseti. Við munum taka þetta til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til nefndarinnar til umfjöllunar. En í ljósi þess að um einfalda breytingu er að ræða sem hefur ekki áhrif á grundvöll greiðsluskjólsins eða þessa úrræðis sem slíks, hér er ekki verið að breyta eðli þess á neinn hátt heldur aðeins verið að færa til dagsetningar,